4. desember 2023 døde tidligere stortingsrepresentant Grete Knudsen fra Bergen, 83 år gammel. Knudsen representerte Arbeiderpartiet og Hordaland i fem perioder, fra 1981 til 2001. Hun var medlem av sosialkomiteen og kommunal- og miljøvernkomiteen, nestleder i forbruker- og administrasjonskomiteen, medlem i energi- og industrikomiteen og kirke- og undervisningskomiteen og leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Fra 1979 til 1981 var hun statssekretær i Nordli-regjeringen, for kirke- og undervisningsminister Einar Førde. Grete Knudsen vokste opp i et hjem forankret i arbeiderbevegelsen og hadde et sterkt sosialt engasjement. Som politiker bidro hun bl.a. til å bedre de funksjonshemmedes tilbud i samfunnet, noe som var en hjertesak for henne. Hun var også en fargerik politiker. Mange vil huske henne for sang og gitarspill og for tiden i tospann med sin politiske rådgiver Rita Westvik. Ikke minst huskes Knudsen som frittalende og tøff. I karrierens første fase kunne hun i tillegg framstå som i overkant prinsipiell som da hun i 1990 stemte imot kvinnelig arverett til kronen. Under stortingsbehandlingen grunngav hun dette med at hun ikke ville bidra til å modernisere monarkiet, som hun anså som en anakronisme. Senere, som næringsminister, så hun mer nytteverdien, noe denne historien illustrerer: Da Kværner-ledelsen insisterte på å legge ned Kimek i Kirkenes framfor å selge, ga hun beskjed i et internt møte: Jeg vet dere håper på store kontrakter i Kina når næringslivsdelegasjonen skal dit. Nå dropper dere nedleggelsen i Kirkenes og legger Kimek ut for salg. Hvis ikke, melder jeg avbud til Kina-reisen, og om jeg som statsråd gjør det, så kommer heller ikke Hans Majestet Kongen til å delta. Kimek ble solgt og 100 arbeidsplasser reddet. Historien sier noe om Knudsens tøffhet og politiske kløkt, men også mye om hvor hjertet hennes lå: på venstresiden. Hun var en sosialdemokrat med glødende engasjement for vanlige arbeidsfolk, for likestilling, for atomnedrustning og for dem som satt nederst ved bordet. Vi lyser fred over Grete Knudsens minne.

Det foreligger to permi- sjonssøknader: – fra representanten Mathilde Tybring Gjedde om studiepermisjon i tiden fra og med 4. til

kollektivreiser 3861 evaluering av et krevende område i en rivende utvikling. Sentralt i undersøkelsen er selskapet Entur, som ble skilt ut fra NSB for å skulle drive konkurransenøytralt billettsalg og levere billettsystemer for togselskapene. På samme tid ble det også arbeidet med å etablere et nytt selskap som skulle drive en rutedatabase og legge til rette for en nasjonal konkurransenøytral reiseplanlegger og for elektronisk billettering. For å legge til rette for en mer kostnadseffektiv løsning og bedre utnyttelse av ressurskapasiteten besluttet Stortinget å samle oppgavene med forvaltning av salgsog billetteringsoppgaver for togoperatørene, rutedatabase, nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering for all kollektivtransport i ett selskap. Entur ble da selskapet som skulle legge til rette for at de reisende kan kjøpe billetter for all kollektivtransport sømløst, på ett og samme sted. Dette var ønsket av både Stortinget og de reisende. Gjennom å gjøre det lettere å reise kollektivt har Entur samtidig til hensikt å få folk til å la bilen stå og dermed bidra til å nå Norges klima- og miljømål. Enturs aktiviteter kan overordnet deles inn i de tre hovedområdene salgskanaler, digitale fellessystemer og innsamling, forvaltning og deling av data. Dette gjøres i et samarbeid og et spleiselag med alle kollektivselskaper. Enturs suksess er dermed også avhengig av underleverandørenes utvikling og resultater i transformasjonen fra de gamle lokale og regionale billettsystemene og inn i et nasjonalt fellesskap. fellesskap. Dette danner bakgrunnen for Riksrevisjonens rapport, der de har kommet med følgende konklusjoner: – Gjennom å samle inn og gjøre tilgjengelig reisedata for kollektivaktørene er Entur et viktig bidrag mot målet om sømløse kollektivreiser. Enturs reiseapp blir i liten grad brukt. Den er i liten grad kjent og mangler billetter og prisinformasjon. – Den nasjonale reiseplanleggeren er ikke helt nøytral, men har elementer som favoriserer tog framfor buss. Togoperatørene finansierer store deler av Entur, men har savnet informasjon om hvordan pengene brukes. – Samferdselsmyndighetene har ikke fullt ut klart å gi Entur de rammebetingelsene de trenger for å lykkes med appen sin. Komiteen har sluttet seg til konklusjonene fra Riksrevisjonen. Arbeidet så langt gir et godt grunnlag for videre utvikling og forbedring. Noen punkter kunne vært håndtert bedre, men Riksrevisjonen er mild i sin kritikk når de benevner dette som «ikke tilfredsstillende», som er Riksrevisjonens mildeste kritikkform. De sier at det ikke er tilfredsstillende at samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i én reiseapp som blir brukt, ti år etter at Stortinget ba om å få det. Det er heller ikke tilfredsstillende at Enturs reiseplanlegger fordelsvekter reiser med tog, og det er ikke tilfredsstillende at togoperatørene har opplevd ikke å få innsyn i hvordan Entur bruker midlene de får fra selskapene. Komiteen er enig i denne kritikken og peker spesielt på at det er problematisk at samferdselsmyndighetene, på tross av et omfattende og innholdsrikt system, selv etter så lang tid ikke har greid å få publikum til å bruke det. Publikums bruk er tross alt en viktig forutsetning. Statsrådens svar på denne kritikken er at Entur har måttet bruke mye tid på å gjennomføre en modernisering av den digitale infrastrukturen, og begrensninger i den tilgjengelige søkemotoren har gitt grunnlag for en vekting av Entur skal ifølge statsråden nå være i posisjon til å arbeide målrettet med å få flere kollektivaktører til å bruke selskapets tjenester og mener det vil gi et godt utgangspunkt for å få flere til å benytte tilbudet. tilbudet. Avslutningsvis vil jeg takke komiteen for godt samarbeid i saken. Det er ikke unaturlig at en slik undersøkelse aktualiserer en debatt om hvorvidt satsingen på Entur er det rette tiltaket for framtidige gode tilbud og tilrettelegging for publikums kollektivreiser. Noen partier har skrevet merknader om det. Høyre mener vår komité skal behandle Riksrevisjonens kontroll av det som er vedtatt og har vært gjort, så når vi ikke har involvert oss i de merknadene, kan det ikke tas til inntekt for verken det ene eller det andre. Det overlater vi til fagkomiteen.

Leirtrø (A) [10:10:41]: Takk til saksordfører- en og til Riksrevisjonen for en god rapport, som kan gi de ulike aktørene i kollektivtrafikken kunnskap om forbedringer og hva som er problemene, når de nå har undersøkt sømløse kollektivreiser. Riksrevisjonen sier at det fortsatt er for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur, og de mener at dette ikke er tilfredsstillende. sier videre at reiseappen til Entur er lite kjent og lite brukt. Kun 3 pst. av de som kjøper togbillett, bruker Entur-appen, viser undersøkelser gjennomført av Jernbanedirektoratet. Entur ble etablert som en del av jernbanereformen for at de reisende skulle kunne kjøpe én billett selv om reisen skulle gjennomføres med flere togselskap. Entur ble bygd opp rundt utskillelsen av NSBs rutekontor. Ideen og målet om en reiseapp for alle kollektivreiser er god, men det krever godt samarbeid mellom de mange aktørene i bransjen, med mange avtaler, og at kundene faktisk ser verdien i å bruke den. Om en skulle beregne kostnadene per solgte billett, tror jeg det ville ha vært svært høye driftskostnader. Nå har den digitale og tekniske utviklingen gått raskt. Det er andre muligheter i dag enn det var for ti år siden, og Entur er også et utviklingsselskap. Vi har nettopp hatt en annen riksrevisjonsrapport til behandling i komiteen, om digitalisering i politiet, og sett hva gamle grunnsystemer gjør med effektivisering og frustrasjon i polititjenesten. Det som er bra for innbyggerne med dette systemet, er mulighetene vi nå har gjennom f.eks. Google Maps, hvor man også kan planlegge en kollektivreise. Det er Enturs data som brukes der, så det er snakk om verdier langt utover det å selge billetter. Nå har vår samferdselsminister tatt tak i mange av de funnene Riksrevisjonen har gjort, og en ser allerede forbedringer. Jeg må si at det er litt spesielt at hadde samferdselsministeren, etablerte de Entur, mens de nå – etter at vi har brukt mange hundretalls millioner og bygd opp et statlig selskap med 250 ansatte – mener at midlene som i dag brukes på Entur, kan brukes på en bedre måte. Jeg mener en da heller må rydde opp i det som er feil, sørge for å ta ut gevinsten av investeringen og bidra til at kundene får det de trenger, til en lavest mulig pris. Det er det vår samferdselsminister nå er i gang med. Som jeg startet med: Denne riksrevisjonsrapporten kan bidra på en god måte til å gi svar på hva som ikke fungerer, og på hvilke tiltak som da må gjøres.

Riksrevisjonen vurderer det som ikkje tilfredsstillande at samferdselsstyresmaktene ikkje har lukkast i å samla alle kollektivreiser i ein fungerande app ti år etter at Stortinget bad Rapporten syner fleire problem for alle som vil ferdast kollektivt og saumlaust over heile landet. I mitt heimfylke, Vestland, er det m.a. ikkje mogleg å kjøpa billettar til lokale kollektivreiser med appen Entur.

Me treng ei vidare satsing på eit godt kollektivnett i heile landet. Me treng at samferdselsstyresmaktene følgjer opp satsinga på saumlause kollektivreiser. Det må vera brukarvenlege tilbod i heile landet, som gjer det enkelt for folk å planleggja og nytta seg av kollektivtilbodet.

til selskap når ein skal endra oppfylging i samferdselspolitikken. Det er vel heilt tydeleg at det ofte legg på seg store kostnader som ikkje er lagde inn i berekninga.

en av de sakene og riksrevisjonsrapportene som gjør det helt nødvendig også å knytte noen politiske kommentarer til det, rett og slett fordi det er mye politikk i måten samferdselssektoren organiseres på. Rapporten vi har her, griper egentlig inn i det som har vært diskutert her i Stortinget i mange år. Vi har fått et system hvor det er en innebygd spenning, og det er også årsaken til den særmerknaden som SV og Rødt har lagt inn i innstillingen. Jernbaneselskapene tilbyr konkurrerende salgsplattformer. Det har også Riksrevisjonen pekt pekt på som en utfordring for Entur. Samtidig er dette en logisk konsekvens av det anbudssystemet vi har når det gjelder persontransport på tog. Det bidrar til at aktørene kan ha kommersielle interesser av å informere og selge mest mulig via egne plattformer framfor Entur. I et system med veldig stor grad av oppsplitting og mange ulike aktører er det kanskje ikke så underlig at Entur ikke er blitt det man håpet at det skulle bli. Enturs problemer kan ikke ses uavhengig av en jernbanereform som har vært mislykket. Det er bra at regjeringen prøver å rydde opp i den, men det trengs større grep. Vi har en jernbanesektor som er sterkt oppsplittet; vi burde samle den. Den oppsplittingen vi har hatt, har vært feilslått, og jeg mener at det vi i dag behandler, er et symptom på det.

re- presentanten Audun Lysbakken i at av og til må vi også kunne trekke noen konsekvenser på det politiske området av Riksrevisjonens undersøkelser, og at dette er en av dem, slik det fremkommer i Fremskrittspartiets særmerknad i innstillingen. Jeg er altså noe uenig med saksordføreren, som mener at vi utelukkende skal behandle den kontrollen som Riksrevisjonen har gjennomført. Mye av poenget med Riksrevisjonen er nettopp at man skal lære av det som avdekkes. Hvis det skulle være slik at vi aldri skal trekke noen konsekvenser av det som fremkommer fra Riksrevisjonens undersøkelser, vil det redusere betydningen av de undersøkelsene.

transportkomiteen som eventuelt får trekke noen konklusjoner i saken. Det er altså fagkomiteene mange hevder eventuelt skal endre politikken som følge av Riksrevisjonens undersøkelser og konklusjoner. Da burde kanskje fagkomiteene i en annen grad komme inn i behandlingen av disse sakene, men det får bli drøftet i komiteen og andre steder, og ikke akkurat nå. Jeg tror likevel det er på tide at vi ser på det, for for mange ganger blir ikke Riksrevisjonens rapporter egentlig tema i fagkomiteene, som kan trekke noen politiske konklusjoner og endre politikken der det er nødvendig. Når det gjelder den foreliggende sak, er det altså brukt 4 mrd. kr på noe som ikke har oppfylt det som var Stortingets ambisjoner. Vi har da trukket den konklusjon at når det er tilfredsstillende bestillingssystemer fra de enkelte selskaper, og publikum ikke bruker Entur, er det bedre å vurdere om det bør avvikles, og særlig hvis det er slik at det sysselsetter 250 mennesker, som det påstås, uten at at det egentlig er stor nytte av det. Da er det typisk en sak der jeg håper statsråden vil vurdere om det er fornuftig bruk av penger på denne sektoren, når det er nok av andre områder innen samferdselssektoren som skriker etter mer penger. behandlingen av Riksrevisjonens rapport har medført noen konsekvenser, for nå har det plutselig dukket opp reklame på tv fra Entur. Det har det ikke vært tidligere. I de ti årene man har forsøkt å få publikum interessert, har man ikke gjort det, men nå, når det er flere av oss som begynner å snakke om å avvikle virksomheten, bruker man betydelige beløp på reklame på tv, for å få folk til å bruke noe som de hittil har greid seg uten. Jeg tror det er en konklusjon i Entur som tilsier at kanskje er noe som bør avvikles, istedenfor å kaste gode penger etter de dårlige. [10:22:15]: Entur ble skilt ut fra daværende NSB i 2016, som en del av jernbanereformen. Ved opprettelsen av Entur fikk de i oppgave både å utvikle og forvalte salgs- og billetteringsoppgaver for togoperatørene samt utvikle og drifte en nasjonal reiseplanlegger, herunder en rutedatabase og elektronisk billettering for all kollektivtransport. Det har bidratt til at vi i Norge ligger langt framme på området sømløse kollektivreiser. Riksrevisjonen har i sin undersøkelse primært vurdert Enturs app og dens posisjon som konkurransenøytral reiseplanlegger og billettformidler av reiser i Norge. Jeg mener at Enturs app er viktig i dette henseende, men jeg vil imidlertid påpeke et veldig viktig poeng, nemlig at det er systemene «bak» selve appen som er avgjørende for utviklingen av sømløse kollektivreiser.

Enturs virksomhet består av mye mer enn en app, og det er det viktig at Stortinget legger merke til. Entur forvalter en stor mengde reisedata og en rekke systemer for hele Jernbane- og Kollektiv-Norge. Selskapet har et nasjonalt holdeplassregister, en rutedatabase, en prisdatabase og stadig flere operatører som leverer sanntidsdata inn. Dette er data som brukes til å lage en nasjonal reiseplanlegger, og som er nødvendig for å kunne planlegge og selge billetter på tvers av transportformer i Norge. I tillegg utvikler og drifter Entur baksystemene for salg av billetter, inkludert systemer for avregning og pengeoppgjør mellom operatørene. I tillegg til å levere en app, forvalter Entur med andre ord digital infrastruktur for reiseplanlegging og billettsalg som togselskapene og andre kollektivselskaper benytter. Det er frivillig for de fylkeskommunale kollektivselskapene om de vil benytte Enturs infrastruktur og tjenester. Entur samarbeider i dag med ni fylkeskommunale kollektivselskaper. Samarbeidet utvikler og drifter ulike digitale løsninger og tjenester innen reiseinformasjon, reiseplanlegging, salg og billettering. Løsningen og tjenestene som utvikles, blir basert på Enturs salgsplattform og infrastruktur og kan benyttes av samtlige aktører som deltar i dette samarbeidet. Samarbeidet bidrar således til at det offentliges midler blir brukt mer effektivt. Samtidig bidrar bruk av fellesløsninger til at det blir lettere å legge til rette for sømløse reiser på tvers av fylkesgrenser og transportformer. Jeg mener derfor at Entur, i samarbeid med kollektivselskapene, gjør et viktig arbeid med å tilrettelegge for sømløse kollektivreiser og utvikle gode tjenester til de reisende. Jeg vil avslutningsvis kort kommentere Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger. Riksrevisjonen har i sin undersøkelse funnet det «ikke tilfredsstillende» at Enturs reiseplanlegger fordelsvekter reiser med tog, og anbefaler at Samferdselsdepartementet har dialog med selskapet om dette. Jeg kan opplyse om at denne fordelsvektingen nå er fjernet. Når det gjelder Riksrevisjonens kritikk om at det ikke er «tilfredsstillende at samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i en reiseapp som blir brukt, 10 år etter at Stortinget ba om å vil jeg minne om at Entur overtok eldre datasystemer etter tidligere NSB, systemer som heller ikke kunne håndtere flere operatører. Entur måtte derfor de første årene prioritere å modernisere de digitale systemene, slik at man kunne håndtere flere operatører.

Over 90 pst. av alle kollektivreiser som gjøres i Norge i løpet av et år, kan kjøpes i Entur-appen, og selskapet har et mål om at dette økes til 97 pst. i løpet av 2024. Det er kun tre fylkeskommuner som ikke har avtale med Entur om å selge billetter i appen. Entur er nå i dialog med disse og forventer at det vil bli inngått avtaler i løpet av året. Jeg vurderer derfor at Entur, i samarbeid med kollektivaktørene, er på god vei til å oppfylle Stortingets ambisjon om at de reisende skal kunne planlegge og kjøpe sine kollektivreiser på ett sted.

til det som er sagt om politikk i Riksrevisjonens rapporter. Så må jeg nok si jeg tror Hagen overdriver sin egen påvirkning når det gjelder at det nå er reklame for Entur, for slike reklamer planlegges nok på lengre sikt enn om de var kommet siden innstillingen kom. Dette har nok litt andre grunner. Debatten om kontrollkomité versus fagkomité er ikke ny. Den har vi hatt gjentatte ganger, og den skal nok fortsette. Det tror jeg er viktig. Så er det alles fulle rett å fremme sine politiske syn også i merknader her. Jeg redegjorde for hvordan Høyre håndterer det, og opplever at det er den ryddige måten å gjøre det på. Det kan jeg godt begrunne med et par ting. Den ene er

Jeg vil vel si at det heller ikke i Riksrevisjonen finnes kompetanse og grunnlag for å ta de avgjørelsene, så det vil ikke ligge inne i rapportene vi får fra Riksrevisjonen.

Jeg er klar over at fagdepartementene i aller høyeste grad forholder seg til det som kommer fra Riksrevisjonen. De tar det på største alvor. Riksrevisjonens rapporter avstedkommer mye arbeid i departementene, og det skal vi ha respekt for,

men vi må finne systemer på Stortinget til å fange opp det som ligger der og kan danne grunnlag for politisk debatt. Det har det vært tatt initiativ til, så det kommer det nok mer om. Det har vært tatt initiativ fra både Riksrevisjonen og forskjellige her på Stortinget om at vi må gjøre det bedre i framtiden. Der har vi et felles ønske.

med ryddighet, ligger det på en måte litt implisitt at de som gjør det på en annen måte, gjør det uryddig. Derfor vil jeg bare understreke at når SV og en del andre partier i noen sammenhenger legger inn særmerknader i forbindelse med riksrevisjonsrapportene, som vi har gjort nå, er det fordi vi mener det er med på å belyse den sammenhengen kontrollen handler om.

i forbindelse med organiseringen av jernbanen. Da ville det være underlig ikke å påpeke det. Det mener jeg er ryddig. Jeg mener også at det faktisk kan bidra til mer reell diskusjon om de veldig viktige rapportene vi får. Jeg har full respekt for at Høyre gjør det på sin måte, men jeg mener at vår måte er like ryddig.

for saken): Takk til komiteen for godt samarbeid, og tusen takk til Riksrevisjonen for å sette søkelys på et særdeles viktig område, nemlig informasjonssikkerhet innenfor kunnskapssektoren. Antall dataangrep mot sektoren økte kraftig på verdensbasis i 2020 og de påfølgende årene, og Norge er intet unntak. innenfor kunnskapssektoren 3865 pekt på at norske forskningsmiljøer er utsatte etterretningsmål. Det er en utfordring å finne balansegangen mellom så åpent som mulig og så lukket som nødvendig. Undersøkelsen omfatter ti institusjoner, og konklusjonen er at våre forskningsinstitusjoner ikke i tilstrekkelig grad er sikret mot dataangrep. Selv om det er iverksatt en informasjonssikkerhetssatsing, har en ikke lyktes. En samlet komité slutter seg til Riksrevisjonens konklusjoner, kritikk og anbefalinger. Statsråden har i sitt svar pekt på at rapporten vil være nyttig for både departementet og sektorens videre arbeid med datasikkerhet. Kontrollkomiteen var nylig på Svalbard og Universitetssenteret der. Det er én av institusjonene som er med i undersøkelsen. De har iverksatt tiltak og prosesser i samarbeid med andre universiteter, og de sier at de vanskelig kan gjøre de riktige og nødvendige sikkerhetstiltakene Det går på både tekniske løsninger, opplæring, gode rutiner, bevisstgjøring, overvåkning og ledelsesprosesser. En må alltid være i forkant av og forberedt på forsøk på nye angrep og datatyveri. Nå er regjeringen i gang med en nasjonal digitaliseringsstrategi, vi håper og tror at funnene Riksrevisjonen har gjort, vil være til nytte både i strategien og tiltakene som må iverksettes innenfor denne sektoren.

Det er en ære å få lov til å kommentere kontrollkomiteens sak som medlem av utdanningskomiteen. Sikkerhetssituasjonen innenfor høyere utdanning og forskningssektoren er forverret de siste årene. Det er en kraftig økning i dataangrep. Dette ser vi også på verdensbasis. Sikkerhetssituasjonen ble ytterligere skjerpet da Russland invaderte Ukraina i 2022. I 2023 kom saken om spionmistanke mot en gjesteforeleser ved Senter for fredsstudier hos UiT. I risikovurderingene de siste årene har PST, Etterretningstjenesten og NSM pekt på at norske forskningsmiljøer er utsatte mål. Flere melder om en sikkerhetssituasjon preget av større trusler og flere hendelser i Norge. Arctic Congress går av stabelen i Bodø fra 29. mai til 3. juni, i regi av Nord universitet og Nordlandsforskning. Rundt 1 200 forskere er ventet til byen, og det er en betydningsfull samling for forskere og andre som er opptatt av forskning i Arktis. Vi vet at aktivitet i nordområdene er en del av sikkerhetsbildet, der ulike aktører med ulike interesser melder seg på. Nordområdenes framtid er hovedtema for konferansen, men ingen fra Russland er invitert. PST antar likevel at etterretning fra flere land, som Russland, Kina, Iran og Nord-Korea, kan tenkes å være på plass. I februar var første gang PST gikk ut med opplysninger om at kinesiske forskningsledere, gjesteforskere og studenter fra institusjoner tilknyttet det kinesiske militæret, PLA, jobber i Norge. Internasjonalt samarbeid er en selvfølge for forskning, men i lys av sikkerhetssituasjonen må vi være bevisste på hva vi deler, og hvordan vi deler informasjon. Det opplyste PST helt spesifikt om i forbindelse med Arctic Congress i Bodø nå. Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse og andre konferanser senere i år må trygges. Kontrollkomiteen stiller seg samlet bak Riksrevisjonens anbefalinger i dag. Det er bra at Stortinget følger utviklingen. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens prioriteringer av forskning og aktivitet i hele landet er vesentlig for norsk suverenitet og kontroll. Kompetanseberedskap, beredskap for kunnskap og forskning, er også en del av vår sikring. Demokrati, frihet og våre verdier krever et forsvar. Det krever kunnskap, og det krever bevisst politikk i alle ledd. Teknologien har kommet for å bli. Kunstig intelligens krever god deling av forskningsfundert og sikret kunnskap. Det er samlet tilslutning, så jeg skal ikke dra ut debatten videre, men jeg mener det er bra at vi får en bevissthet også knyttet til hvordan forskning, deling og samarbeid

Riksrevisjonen har gjennomført ei undersøking av korleis universiteta, høgskular og andre forskingsverksemder under Kunnskapsdepartementet sikrar forskingsdata mot digitale angrep. Undersøkinga har òg omfatta korleis Kunnskapsdepartementet varetek det overordna ansvaret for informasjonssikkerheit i forsking og høgare utdanning, gjennom statlege verkemiddel på området i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, NOKUT NOKUT og Sikt – kunnskapssektorens tenesteleverandør. Riksrevisjonens undersøking bygger på eit omfattande datamateriale og grundige analysar. Eg meiner at undersøkinga er svært nyttig for det vidare arbeidet og bidreg til betre informasjonssikkerheit i høgare utdanning og forsking. Undersøkinga viser at sektoren har jobba systematisk med informasjonssikkerheit dei siste åra, og kvar institusjon får individuell oppfølging. Eg er glad for at Riksrevisjonen også vurderer at institusjonane får tettare oppfølging enn før. Samtidig er det Riksrevisjonens vurdering at sektoren framleis er sårbar for dataangrep, det er store variasjonar i gjennomføringa av sikkerheitstiltak, og fleire institusjonar treng

Dei nasjonale tryggingstenestene peikar på at trusselen mot forskings- og høgare utdanningssektoren har blitt meir alvorleg dei seinare åra, m.a. på grunn av den nye geopolitiske situasjonen og ei lynrask teknologisk utvikling,

Sektoren har stor merksemd på å betre informasjonssikkerheita, og arbeidet med å følgje opp funna frå undersøkinga er godt i gang. Mitt inntrykk er at dei institusjonane som ikkje sjølve var blant dei ti som Riksrevisjonen undersøkte, har teke i bruk funna for å utbetre eigne manglar og sårbarheiter.

Riksrevisjonen peikar særleg på at det er behov for å avklare rollene til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, Sikt og NOKUT. Dette er utfordringar me allereie var godt kjende med. Eg deler difor Riksrevisjonens vurdering av at roller og ansvar må bli tydelegare. Dette jobbar eg no med å få på plass i nær framtid, i samarbeid med dei tre aktørane, HK-dir, Sikt og NOKUT. God sikkerheit er eit langsiktig arbeid, som må byggje på ein god sikkerheitsskultur. For å få til det meiner eg at universiteta og høgskulane sjølve må ha eigarskap til arbeidet med informasjonssikkerheit. Det betyr ikkje at dei ikkje treng støtte frå sentralt hald til dette arbeidet. Riksrevisjonen peikar på behovet for meir treffsikre tiltak for å redusere risikoen for dataangrep i sektoren. I ein så variert sektor som forsking og høgare utdanning vil det vere vanskeleg å treffe alle behov like godt. Som Riksrevisjonen påpeikar, er det store forskjellar mellom dei ulike institusjonane. Det påverkar korleis institusjonane jobbar med informasjonssikkerheit, og kva for behov dei har for støtte. Difor jobbar eg òg med å vurdere kva for tiltak som er mest effektive, og kva som er den beste bruken av dei ressursane me set inn her, for heile sektoren. Blant tiltak som allereie er sette i verk for å støtte institusjonane i arbeidet med førebyggjande sikkerheit og kartlegging av eigne verdiar, er dei nasjonale retningslinjene for ansvarleg internasjonalt samarbeid og arbeidet med å kartleggje sensitive fagområde. Ein viktig føresetnad for å identifisere målretta tiltak er å finne ein måte å få betre informasjon om det faktiske nivået på informasjonssikkerheita i sektoren på, i tråd med tilrådingane frå Riksrevisjonen. Dette følgjer eg opp i samarbeid med HK-dir og Sikt. Eg vil avslutte med å takke komiteen for støtta i det arbeidet.

Årsmeldingen fra Sivilombudet er meget fyldig og god og omfatter en lang rekke saker fra ulike departementer. Jeg håper derfor at alle statsråder som er berørt av det som er med i årsmeldingen fra Sivilombudet, studerer den meget nøye og prøver å følge opp og forbedre der det fra Sivilombudets side er avdekket veldig bra. Ombudet har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter – både kommuner, fylkeskommuner og staten – ikke gjør urett mot den enkelte borger. I så måte er ombudets rolle av høy viktighet både for den enkelte som skal sikres mot urett, og for styringssystemets legitimitet og effektivitet. Vi har merket oss at Sivilombudet har mange forskjellige oppgaver, og at dette krever tung forvaltningsmessig kompetanse og innsikt. Årsmeldingen og de rapporter, uttalelser og øvrige meldinger som ombudet publiserer, viser en imponerende bredde i hvordan ombudet løser sitt oppdrag. Vi viser i innstillingen til at ombudet får et stabilt høyt antall klager. I løpet av 2023 mottok ombudet 4 322 saker, hvorav de aller fleste var klager på den offentlige forvaltningen. Dette er det høyeste antall saker noen gang, og ombudet avsluttet også noen flere enn dette. Det innbyggerne i Norge klager mest på, er saksbehandlingstid og manglende svar, trygd, sosialhjelp og barnebidrag, plan- og bygningssaker, helse- og omsorgssaker og ansettelsessaker og arbeids- og tjenesteforhold. Det er altså viktige forhold for den enkelte borger, og det er sendt inn en lang rekke klager. Jeg håper forvaltningen merker seg dette og prøver å gjøre det bedre. Komiteen viser også i sin innstilling til at Sivilombudet trekker frem tre utfordringer.

Når det er stadig flere som synes den er utilgjengelig, har forvaltningen og de ansvarlige statsråder en stor utfordring. Kritikkverdige soningsforhold i norske fengsler har vært påpekt en rekke ganger, og jeg håper justisministeren sørger for at det punktet ikke er med i neste årsmelding fra Sivilombudet. Det må kunne bli bedre enn at det fortjener jevnlig kritikk fra Sivilombudet. er manglende overholdelse av reglene om rett til innsyn og krav til journalføring. Komiteen har hatt flere saker hvor det har vært mangler ved journalføringen og vanskelig å få innsyn.

alle statsråder i realiteten en oppgave å gjøre. Som komiteen skriver, er vi opptatt av at innbyggerne i utgangspunktet skal slippe å utsettes for behandling som berettiger klager. Det er en målsetting vi alle er enige om. I tilfeller der det allikevel er berettiget grunn til klage, mener komiteen det er viktig at forvaltningen tar til seg ombudets anbefaling som et konstruktivt innspill til læring. Som jeg nevnte innledningsvis, er det slik at veldig mye av det Sivilombudet har påpekt i sin årsmelding, bør formidles til dem som kanskje kan trekke litt lærdom og se hvordan de kan gjøre tingene bedre. Det er ikke hyggelig å lese årsmeldingen når det påpekes så mange feil, og jeg håper de ansvarlige statsråder vil ta dette inn over seg. seg. Det er også veldig mange saker i årsmeldingen som egentlig drukner i den måten å behandle det på, så jeg håper derfor at Sivilombudet i kanskje noe større grad vurderer om Stortinget burde få noen flere meldinger og saker fra dem, i stedet for å samle alt i årsmeldingen. noen av dem var store og viktige nok til at det kunne bli en egen behandling i Stortinget. Det er det opp til Sivilombudet å vurdere.

(A) [10:50:45]: Takk til saksordfør- eren for innlegget og arbeidet med saken. Siden vi snakker om årsmeldingen fra Sivilombudet, er det også på sin plass å takke Sivilombudet for den jobben som gjøres.

Det er bra vi har et ombud som fører kontroll med forvaltningen for å hindre at det begås urett mot den enkelte borger. Årsrapporten viser at det er nok å ta tak i: over 4 300 saker, et flertall av dem klager på forvaltningen. Det er det høyeste antall noen gang. Komiteen merker seg, som Hagen sa, de tre utfordringene som Sivilombudet omtaler i årsmeldingen, og jeg tar for gitt at både regjeringen og forvaltningen gjør det samme. Den første utfordringen ombudet peker på, er faren for at forvaltningen i økende grad oppleves utilgjengelig for innbyggerne. Dette er et alvorlig faresignal, det handler i bunn og grunn om tillit og hvilken tillit folk skal ha til den offentlige forvaltningen. Tillit og tilgjengelighet henger sammen. Hvis du ikke får svar, hvis du ikke forstår hva du får svar på, og hva svaret betyr for deg, svekkes også den tilliten du har til forvaltningen. Så dette må tas på alvor. Den andre anbefalingen handler om kritikkverdige soningsforhold i norske fengsler. Soningsforholdene i norske fengsler er også tema i NIMs årsmelding, som kommer som neste sak i dag. Temaet om forebygging av tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse er viet mye plass i Sivilombudets årsmelding, og lesing av dette kapitlet gjør inntrykk. Den tredje utfordringen dreier seg om manglende overholdelse av reglene om rett til innsyn og krav til journalføring. Dette er et tema som kontrollkomiteen har brukt mye tid på i løpet av vinteren – uten at vi skal gå inn på det nå. Både innsyn og journalføring er viktig for å sikre åpenhet i forvaltningen. forvaltningen. Beskjeden fra Sivilombudet er så tydelig som den kan være. Offentlig forvaltning har en jobb å gjøre. Vi kan og må bli bedre enn det vi er nå.

Jeg tar ordet knyttet til særmerknaden som SV, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har lagt inn i innstillingen, som jeg egentlig skulle ønske at hele komiteen hadde stilt seg bak, men som Sivilombudet heldigvis følger opp, og det gjelder situasjonen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Sivilombudet omtaler dette, og det de skriver, bør gi oss alle grunn til bekymring. Dette handler om statens overholdelse av sine menneskerettslige forpliktelser. Sivilombudet har uttrykt bekymring knyttet til forholdene på Trandum i en årrekke understreket behovet for praksisendring, og i årsmeldingen peker Sivilombudet bl.a. konkret på innlåsingspraksisen, som ombudet mener er ulovlig. Bekymringen for situasjonen på Trandum deler vi. Den bør det være et tverrpolitisk engasjement rundt, helt uavhengig av syn på innvandringspolitiske spørsmål.

at arbeidet med ny forskrift når det gjelder utlendingsinternat, har tatt mange år. Når Sivilombudet finner grunn til er viktig at Stortinget understreker det som burde være en selvfølge, nemlig at behandlingen av internatet må være i tråd med statens menneskerettslige forpliktelser. et veldig klart ansvar på regjeringen for å følge opp dette og sørge for at dette ikke skal bli en gjenganger i enda flere årsmeldinger.

Jeg hadde ikke tenkt å si noe mer, men jeg føler et behov for å etterlyse noen svar. Når justisministeren er til stede, synes jeg det ville være naturlig at hun kommenterte Sivilombudets synspunkter når det gjelder de kritikkverdige forholdene i norske fengsler, som har vært en gjentakende ting fra Sivilombudet, og som jeg berørte i mitt innlegg. Da hadde det også vært naturlig om hun hadde gitt noen synspunkter på Audun Lysbakkens innlegg og særmerknaden

særlig når det gjelder de kritikkverdige forholdene i norske fengsler og særmerknaden i innstillingen når det gjelder Trandum.

Først vil jeg si takk til Sivilombudet for et godt og grundig arbeid med å ivareta enkeltmenneskers rettigheter i møte med forvaltningen, og takk også til komiteen for behandlingen av saken. av saken. Jeg vil si litt om soningsforhold, som jeg ble utfordret til av foregående taler. Det har vært en langvarig utfordring i norske fengsler at vi har problemer med for mye isolasjon generelt, at vi må gjøre en jobb for å forbedre soningsforholdene for alle, og kanskje spesielt for den gruppen som utgjøres av kvinner som soner i norske fengsler. Jeg vil trekke fram Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, hvor Sivilombudet i mars 2023 avdekket at det var kritiske forhold, som bruken av isolasjon, svikt i arbeidet med å forebygge selvmord og selvskading, svikt i bemanning og ledelse og svakheter i helsetilbudet til de innsatte.

Det er også krevende, for når man øker bemanningen et sted, må man ta den fra et annet sted, og det har vært viktig for oss å følge med på at det ikke går for mye ut over soningsforholdene for andre grupper, f.eks. menn på høysikkerhet. Over tid har det vært utfordrende for skiftende regjeringer, tror jeg vi kan si, å sørge for at kvinnelige innsatte har likeverdige soningsforhold som menn. Vi ser også at det faller sammen med at kriminalomsorgen de siste årene har sett en betydelig økning av hvor mange kvinnelige innsatte som har alvorlige psykiske helseutfordringer, som sliter med psykiske lidelser, og som skader seg selv. Det er selvfølgelig forferdelig for dem det gjelder, og ikke minst deres pårørende, men det er også veldig krevende for dem som er på jobb i fengslene, som skal håndtere denne gruppen på en best mulig måte, og som også selv opplever en stor belastning. statistikken, utgjør kvinnelige innsatte bare rundt 5 pst. av alle som sitter i fengsel, men de står likevel for de fleste tilfellene av selvskading og selvmordsforsøk

de alvorlige funnene til Sivilombudet på Bredtveit, var å få fortgang i å etablere Telemark fengsel, avdeling Skien, som et eget kvinnefengsel. Det var et eksisterende fengsel for menn som vi gjorde om til kvinnefengsel. Det hadde vært jobbet med det over tid, men det var viktig å kunne og få det raskere i gang. Det gir oss også muligheten til å sørge for å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling, en såkalt NFFA, for kvinner, som vi nå jobber med ved Skien fengsel.

Det gir nye muligheter når det er på plass, til å følge opp kvinnelige innsatte med særlige behov, til å forebygge og forhindre langvarig isolasjon, og til å ta de som har det aller verst, ut av det fellesskapet som de kanskje ikke klarer å være en del av, og følge dem opp på en bedre måte. er jeg klar over at for dem som jobber ved Telemark fengsel, avdeling Skien, har det vært en krevende overgang å bytte gruppe av innsatte. Det er også noe jeg har forståelse for, og som jeg også har uttrykt i offentligheten, men det var likevel et nødvendig tiltak å gjøre det. Vi kommer sammen med helsemyndighetene, som det er viktig å jobbe godt sammen med her nå, til å følge opp nødvendige tiltak med kriminalomsorgen osv. Blant annet jobber vi med en stortingsmelding om straffegjennomføring

[11:02:31]: Jeg oppfatter at justisministeren svarte ut utfordringen fra representanten Hagen når det gjelder situasjonen i fengslene, men min konkrete utfordring knyttet til hva regjeringen nå vil gjøre for å forbedre forholdene på Trandum, vil jeg også gjerne at regjeringen er tydelig på. Kan vi nå forvente at det blir tatt tak i forholdene der, sånn at vi ikke får de samme bekymringene uttrykt i den neste årsmeldingen fra Sivilombudet?

(ordfører for saken): NIMs arbeid blir viktigere og viktigere i en verden der menneskerettigheter motarbeides av enkeltpersoner, grupper, politiske partier og stater. Heldigvis er det i Norge stor oppslutning om våre internasjonale konvensjoner og forpliktelser. De har et solid fundament i norsk politisk virkelighet. Å følge internasjonale konvensjoner er utfordrende, spesielt når mye annet oppleves truende. Menneskerettighetene vokste fram i etterkant av nazistenes folkemord på jøder og to verdenskriger. Da var det samstemt oppslutning om aldri mer. Konvensjoner og avtaler skal sikre nettopp dette: aldri mer. Krigsgenerasjonen er på vei ut, og prinsipper om menneskerettslige forhold kan oppleves som heft og plunder for å få realisert andre ting, i en tid der refleksjon og ettertanke kjemper om plass med hurtige løsninger og raske handlinger. Samtidig er det nå ny krig i Europa, og folkemordspørsmål er igjen høyst aktuelle. Også fattigdom, ulikhet, utnyttelse og overgrep konfirmert av stater eller neglisjert av stater – er en bakgrunn for disse konvensjonene, samt en felles forståelse av menneskets iboende verdi. Klima- og miljøødeleggelser truer menneskerettslige krav og erstattes av død, fravær av en plass å bo, fattigdom og fravær av menneskers mulighet til å kunne fø seg selv. Derfor er det prinsipielle vernet disse konvensjonene gir oss alle – som enkeltpersoner, gjennom statlige forpliktelser – viktig. Jeg vil nevne noen av utfordringene rapporten i år tar barnevern, likestilling og diskriminering, ytrings-, informasjons- og demonstrasjonsvirksomhet, rettssystemet og saksbehandlingstiden i domstolene. I tillegg er NIMs anbefalinger i år disse: tvangsbruk i eldreomsorgen, anbefaler NIM at eldres rett til helse, autonomi, privatliv og beskyttelse mot umenneskelig behandling må sikres bedre. De peker på at lovverket ikke fullt ut sikrer dem mot mulige menneskerettslige krenkelser, og de forventer at det pågående lovarbeidet i departementet om oppfølging av tvangslovutvalget fra 2019 behandles ferdig. krisesenter til utsatte grupper, anbefaler NIM at Stortinget må sikre beskyttelse av enkeltindivider mot vold og overgrep. Spesielt må personer som tilhører utsatte grupper, få et likeverdig krisesentertilbud. Regelverket for krisesentrene skal revideres i 2024, og dette er en anledning til å følge opp de anbefalingene NIM har gitt. Når det gjelder psykisk innsatte i fengsel, gjennom systematiske tiltak må sikre ivaretakelse av menneskerettighetene til fengslede personer. NIM slår også fast at tidligere anbefalinger på dette området fremdeles er gjeldende. Det er positivt at det er iverksatt tiltak, og at bevilgningene har økt, men NIM peker på at disse utfordringene krever langsiktige løsninger og prioriteringer. klima og urfolk, må Stortinget sikre at samenes rett til kulturutøvelse ivaretas i gjennomføringen av det grønne skiftet, og læring fra Fosen-saken bør danne grunnlag for tiltak som forhindrer nye slike saker. saker. Fosen-saken er nå avsluttet i rettsapparatet, og departementet har uttrykt at de vil bruke lærdommen her i framtidige prosesser og behandling av liknende saker. Når det gjelder menneskerettigheter og ny teknologi, ny teknologi og kunstig intelligens konvensjoner innenfor det menneskerettslige området. NIM anbefaler at det forskes på hvordan menneskerettighetene kan ivaretas når det offentlige iverksetter regler om KI, og når KI brukes. Rapporten viser også til tidligere anbefalinger og oppfølging av disse. Dette har nemlig komiteen har vært opptatt av – hvordan går det? Av de sakene NIM følger opp, er Fosen-saken, barn og rusmidler, hatefulle ytringer og hets, soningsforhold for mennesker i fengsel som har psykiske utviklingshemminger, og kommunenes menneskerettighetsansvar. Jeg går ikke inn på enkeltvurderingene gjort av NIM her, men de kan leses i rapporten. Det er en enstemmig tilråding i saken. Enkelte partier har egne merknader jeg regner med de vil redegjøre for. Jeg vil takke NIM for en god rapport også i år, og jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid.

Jeg slutter meg til saksordførerens gjennomgang. Jeg synes også årsmeldingen igjen understreker hva slags viktig institusjon NIM har blitt, og viktigheten av at Stortinget følger opp de anbefalingene NIM kommer med. Det er selvfølgelig ikke sånn at det er en automatikk i at alle partier er enig i alle anbefalinger, men de bør bli gjenstand for grundig diskusjon og behandling i Stortinget. Derfor har flere partier – SV, Rødt, påpekt at det er veldig ulikt i hvor stor grad Stortinget faktisk følger opp NIMs anbefalinger. Vi fremmer ingen av anbefalingene i denne behandlingen fordi vi mener at det i utgangspunktet er fagkomiteenes oppgave, og at det bør skje der. Men vi kommer til å fortsette å følge med på i hvilken grad det skjer. Hvis fagkomiteene ikke i stor nok grad griper fatt i anbefalingene som kommer fra NIM, bør kontroll- og konstitusjonskomiteen gjøre det. Så hadde jeg en utfordring til justisministeren knyttet til situasjonen på Trandum i forbindelse med Sivilombudets årsmelding. Jeg så at justisministeren var i ferd med å tegne seg, men presidenten var framoverlent med klubben, og det er bra. Men jeg ser at Trandum også er omtalt i NIMs årsmelding, så derfor er anledningen her på nytt. Seher

Jeg har tenkt å fokusere på tre ulike områder. To av dem var også gjenstand for en debatt tidligere i dag. Når både Sivilombudet og NIM er inne på de samme områdene, sier det egentlig først og fremst noe om hvor viktig det er at de feilene de peker på, rettes opp. Jeg stiller meg også bak det representanten Lysbakken sa når det gjelder anbefalingene som trengs å følges opp. I flere år har de uverdige og uakseptable forholdene for innsatte i Bredtveit kvinnefengsel vært kjent. Vi vet at kvinnelige innsatte lever under soningsforhold som gjør dem sykere. De blir i større grad enn menn utsatt for isolasjon, tvangsbruk og manglende ivaretakelse, noe som er et resultat av bl.a. lav bemanning og ansatte som slutter i jobben sin på grunn av dårlige og vanskelige arbeidsforhold. Bredtveit er det fengslet med flest tilfeller av selvskading, og etter et brutalt selvmord i fjor har innsatte og ansatte blitt alvorlig traumatisert. Vi må ikke glemme at mange kvinner som havner i kriminalomsorgen, har en fortid der de har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, noe som også betyr at en stor andel av kvinnene har psykiske helseutfordringer som ikke blir fulgt opp. Slike traumer gjør også at kvinnene har behov for at helseundersøkelser blir gjort i sikre rammer, av helsepersonell de føler seg ivaretatt av og trygge på. Om dette hensynet ikke blir ivaretatt, kan konsekvensen bli at kvinnene ikke oppsøker den hjelpen de faktisk trenger. Likeverdige soningsforhold for kvinner og menn bør være en selvfølgelighet, men dessverre er det ikke sånn i dag. Det er helt avgjørende at regjeringen setter inn langsiktige tiltak og prioriteringer, og at det blir satset på bedre tilgang på helsetjenester, psykisk oppfølging, mer sosial kontakt og bedre tilrettelegging av soning.

Forholdene på Trandum har samtidig et fengselsliknende preg, som går sterkt ut over både den mentale og fysiske helsen til de internerte. Det er ingen tvil om at forholdene for de internerte på Trandum i lang tid har vært uverdige, og at de blir utsatt for en enorm belastning. Det er viktig og bra at NIM følger med på utviklingen på Trandum. Vi forventer samtidig at regjeringen setter inn tiltak som bedrer situasjonen, for menneskerettigheter gjelder alle mennesker, også dem som er på Trandum. Jeg ser at statsråden har tegnet seg og ser fram til å høre svaret på oppfølgingen for å rette på de menneskerettsbruddene som finnes. I Fosen-saken fikk et menneskerettighetsbrudd foregå i så mye som to år, selv etter at en enstemmig Høyesterett hadde gitt tydelige føringer til regjeringen. Reindriftsutøverne på Fosen sto maktesløse mot vår egen stat, selv etter å ha vunnet alle tre runder i retten. Regjeringen har, siden dommen falt i 2021, fått kritikk fra både egne fagmiljøer i NIM og Sametinget har enstemmig vedtatt at de ønsker en uavhengig gjennomgang av Fosen-saken. Saken har vært preget av statlig arroganse mot samene og brudd på allmenne rettsprinsipper og forvaltningsskikk. Siden Høyesterett landet på sin dom, har NIM vært en pådriver for at høyesterettsdommen faktisk skal følges opp. Til tross for uforsvarlig lang tid fra statens side ser vi nå at det har gitt resultater. Akkurat nå pågår rettssaken om Øyfjellet, og store vannkraftprosjekter planlegges i Finnmark. Vi vet dessverre at flere kamper er i vente. Alle disse sakene viser at vi trenger NIM, og vi trenger at det de avdekker og påpeker, blir tatt på alvor og følges opp videre. Formålet må være å rette opp det de påpeker, men også ikke å gjenta de samme feilene gang på gang.

[11:15:09]: NIMs års- melding for 2023 gir en grundig analyse av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Jeg vil først takke NIM for deres viktige bidrag og for tydelige anbefalinger. La meg nå trekke fram tre saker, og til slutt hvordan vi som storting bør styrke oppfølgingen av NIMs anbefalinger. En av NIMs sentrale anbefalinger handler om hvordan Stortinget kan beskytte enkeltindivider mot vold og overgrep. Vold og overgrep, særlig i nære relasjoner, er ikke bare grusomt for dem som opplever det, det er også et samfunns- og menneskerettighetsproblem. I 2023 var det 35 drapssaker med 38 ofre – det høyeste drapstallet i Norge på ti år. Om lag halvparten ble drept av nåværende eller tidligere partner eller kjæreste. I de første månedene i 2024 har vi dessverre sett dramatisk mange drap i nære relasjoner. Det haster å få revidert krisesenterloven. Det skulle vært på plass allerede i 2023, slik NIM påpeker. Venstre etterlyser effektive tiltak, både lovgivningsmessig og økonomisk. Vi trenger et tilstrekkelig og likeverdig krisesentertilbud, særlig for utsatte grupper. Fosen-saken har også preget året som har gått. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen brukte over to år fra Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget krenker reindriftssamers rett til kulturutøvelse, og fram til partene kom til enighet. Konflikten på Fosen viser viktigheten av urfolks medvirkning. NIM anbefaler at Stortinget må sikre at samenes rett til kulturutøvelse blir ivaretatt i gjennomføringen av det grønne skiftet. Klimakrisen er også en urfolkrettighetskrise fordi den ødelegger naturgrunnlaget for kulturutøvelsen. Vi har et ansvar for å gjennomføre utslippsreduksjoner i tråd med 1,5-gradersmålet. Den tredje saken jeg ønsker å trekke fram fra NIMs årsmelding, er menneskerettighetsspørsmål knyttet til kunstig intelligens, KI. Venstre ser positivt på at KI vil spille en viktig rolle i å løse samfunnsutfordringer, eksempelvis innenfor grønn omstilling. Samtidig vet vi at regelverket ikke har holdt tritt med utviklingen av teknologien, slik NIM påpeker. Venstre er et teknologioptimistisk parti som også er opptatt av personvern og antidiskriminering. Det er derfor avgjørende at teknologien reguleres, sånn at vi unngår skadelige effekter som diskriminering, overvåking og negative konsekvenser for person- og rettsvern. rettsvern. La meg avslutningsvis understreke at Venstre er positive til mindretallsmerknadene i saken. Etter vårt syn er det svært viktig at NIMs anbefalinger blir gjenstand for grundig politisk behandling. Dessverre viser NIMs årsmelding at det har vært ulik grad av oppfølging av fjorårets anbefalinger. Venstres stortingsrepresentanter vil i sine fagkomiteer gjøre sitt for at anbefalingene følges opp. Hvis fagkomiteene på Stortinget likevel ikke følger opp NIMs anbefalinger på en tilfredsstillende måte, mener Venstre at kontroll- og konstitusjonskomiteen bør få fremme disse som forslag i behandlingen av neste års melding.

[11:18:53]: Jeg hadde tenkt å tegne meg og si noe om Trandum i forrige debatt. Det var hyggelig at representanten Lysbakken la merke til det, og jeg skal komme tilbake til det på slutten. Jeg skal bare si noe om denne innstillingen først. Jeg vil også takke NIM for arbeidet med årsmeldingen. De tar opp viktige spørsmål, og jeg skal si litt om fengselsinnsatte med psykiske lidelser, som også var tema i forrige debatt. Jeg ønsker også å nevne menneskerettigheter og teknologi, som er framhevet. Som vi har vært inne på allerede i dag, er det mange som kommer til kriminalomsorgen som har psykiske helseutfordringer. noe som gjør at de kan bli verre ved frihetsberøvelse. Det er noe vi er bekymret for, og som regjeringen tar på største alvor. Vi har gjort mange tiltak – både når det gjelder å prioritere kriminalomsorgen i budsjettene, og andre ting – for å se hvordan vi kan gjøre situasjonen bedre for for innsatte generelt. Som jeg nevnte i forrige debatt, skal vi legge fram en egen stortingsmelding om straffegjennomføring, som følger opp dette temaet. Nå er det også et utvalg som jobber med hvordan innsatte med psykiske lidelser eller utviklingshemming best kan ivaretas, og jeg mener det er viktig at vi gjør disse store og grundige arbeidene, sånn at vi får ny kunnskap og kan gjøre enda flere tiltak. Vi har også fått en rapport om bygningstilstanden i fengsler. Vi vet at det er mange fengsler som er umoderne, utdatert eller har behov for bygningsmessige oppgraderinger, noe som sånn de er i dag – i seg selv kan føre til f.eks. mer isolasjon. Det vil vi også følge opp framover. 2025 begynner også det nye Tilsynsrådet sitt arbeid med å føre tilsyn med at innsatte blir behandlet i tråd med gjeldende rett, og at man klarer å ivareta deres velferd. Det innebærer bl.a. tilsyn med hvordan kriminalomsorgen tilrettelegger for at innsatte får nødvendig helsehjelp.

Kopi av tilsynsrapportene som berører de temaene, skal også sendes til Kriminalomsorgsdirektoratet. Så kan Tilsynsrådet etter forslaget som har vært på høring, dele taushetsbelagte opplysninger med Statens helsetilsyn

bedre kontroll med alvorlige hendelser i kriminalomsorgen, noe som også i seg selv kan være forebyggende og gjøre at vi finner ut av det når ting går galt, og kan lære av det. av det. Teknologi er et stort tema i samfunnet generelt for tiden. Den representerer mange muligheter, men kan også være med på å utfordre grunnleggende menneskerettigheter. Vi jobber med mange store saker om bl.a. kunstig intelligens, og i det arbeidet er det viktig for oss fra Arbeiderpartiet og Senterpartiets side i regjering å ikke bare se muligheter, men også å verne om menneskerettighetene, personvern eller andre ting i møte med den nye teknologien. Blant annet vedtok EU en KI-forordning 21. mai, og vi skal nå gå videre med å innføre ulike typer regelverk i Norge for å regulere dette bedre.

– står det bl.a. nevnt en sivil sak om en tidligere internert, hvor Borgarting lagmannsrett har konkludert med at den rutinemessige innlåsingen som en internert var blitt utsatt for ved utlendingsinternatet, utgjorde en krenkelse av artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Det er en avgjørelse som, så vidt jeg Sivilombudet har over tid gitt uttrykk for at det er tvilsomt om den praksisen med generell innlåsing har tilstrekkelig lovhjemmel. Lagmannsretten delte ikke det synet og la til grunn at politiet har hjemmel i utlendingsloven, som fastsetter regler om generell innlåsing av internerte på rommet i deler av døgnet. deler av døgnet. Lagmannsretten bemerket videre at det ville være naturlig og hensiktsmessig at denne ordningen blir uttrykkelig lovregulert for å skape klarhet om en praksis som jo er omstridt. Det er et spørsmål som inngår i arbeidet departementet gjør med lov- og forskriftsendringer for Trandum. Jeg ser også at Sivilombudet har påpekt at det har tatt veldig lang tid. Det har vært arbeidet med det i flere år. Jeg kan dessverre ikke si noe her og nå om når det vil være ferdigstilt, men det er i hvert fall

Då var eg oppteken av utvalet si oppgåve i ljos av den endra tryggingspolitiske situasjonen i Europa og i verda. I året som har gått, har den tryggingspolitiske situasjonen vorte endå meir alvorleg og endå meir uoversiktleg. Ikkje minst difor er EOS-utvalet sin kontroll grunnleggjande. Eg vil takka utvalet for arbeidet og komiteen for godt samarbeid i handsaminga av årsrapporten. Ein samla komité legg vekt på det gode samarbeidet og balansen mellom tenestene sitt arbeid og EOS-utvalet sin kontroll. Det er grunnleggjande for demokratiet at me har denne kontrollordninga. EOS-utvalet har i 2023 gjennomført 25 inspeksjonar, 20 saker av eige tiltak, og dei har avslutta 33 klagesaker. I tillegg har utvalet levert ei særskild melding om Etterretningstenesta si rolle i 25. juni-saka. juni-saka. Dette er tredje året på rad at årsmeldinga til EOS-utvalet og innstillinga frå komiteen tek opp den lange sakshandsamingstida i klareringssaker. Det stadig meir alvorlege tryggingspolitiske biletet gjer at samfunnet har større trong til klarert personell. Avgjerd om klarering har stor tyding for den som skal klarerast. Dette er viktig. Sakshandsamingstida i klareringssaker hos NSM hadde gått opp på nesten alle område i 2021 samanlikna med 2020.

Rapporteringa frå EOS-utvalet i år syner at sakshandsamingstida i klagesakene til NSM framleis er uakseptabelt lang. Det er òg urovekkjande at sakshandsamingstida for negative avgjerder hos Forsvarets tryggleiksavdeling og Sivil klareringsmyndigheit er aukande. Justis- og beredskapsministeren har denne gongen svart meg at departementet følgjer opp EOS-utvalet sin rapport, og har uttrykt ei klar forventning om at NSM når måla for sakshandsamingstid raskt. raskt. I innstillinga er komiteen samd om at det er grunnleggjande at klareringsarbeidet vert gjennomført innan rimeleg tid og med god kvalitet. Klareringsarbeidet må verta opplevd som føreseieleg for dei som søkjer klarering. Komiteen legg til grunn at oppfølginga frå departementet varetek dette. Utvalet har rapportert at Etterretningstenesta i 2022 fatta avgjerd om å nytta inngripande metodar mot eit ukjent tal på ikkje-identifiserte norske personar i utlandet. Utvalet har stilt spørsmål om grunnlaget for innhenting overfor ein av dei norske personane som det vart henta inn opplysningar om. Utvalet har kritisert Etterretningstenesta for dette. Tenesta er ikkje einig i utvalet sine vurderingar og konklusjonar.

Utvalet har bedt Etterretningstenesta om å utvikla kontrollfunksjonalitet i systema for å leggja til rette for kontrollen. Etterretningstenesta har følgt opp dette i 2023. Komiteen er svært nøgd med dette. Utvalet har rapportert om manglande sletting i PST sine register. I 2019 tok PST i bruk eit analyse- og samanstillingsverktøy. Innføringa av verktøyet førte til at 44 893 893 objekt, som det ifølgje PST ikkje var naudsynt å handsama opplysningar om, vart tilgjengelege for tilsette i PST. Komiteen støttar utvalet sin kritikk av PST, som sidan innføringa av verktøyet ikkje har sett i verk ei løysing som sikrar at slettereglane vert følgde. Dette er alvorleg. få på plass prosedyrar i tråd med dei gjeldande reglane. Komiteen set pris på at EOS-utvalet i årsrapporten har synt utviklinga av sakshandsamingstida for klareringssaker i ulike sakskategoriar frå 2019 Komiteen har tillit til risikovurderingane som utvalet gjer i arbeidet, og meiner at utvalet har fridom til å prioritera mellom kontrolloppgåvene med utgangspunkt i desse vurderingane.

Alle land har hemmelige tjenester som arbeider for å beskytte landets innbyggere mot indre og ytre fiender, og disse tjenestene har også vide fullmakter. Da er det viktig å passe på at de fullmaktene ikke misbrukes. Det er hovedtingen EOS-utvalget skal undersøke, både med grundig gjennomgang av og ved uventede inspeksjoner rundt omkring i de hemmelige tjenester. Jeg vil gjerne takke EOS-utvalget og dem som arbeider for utvalget, for den innsatsen som gjøres. EOS-utvalget foreslår av og til noen tiltak. Der er erfaringene at noen tiltak de foreslår, blir gjennomført, andre blir lagt bort. Det kan også være slik at den tjenesten som har fått seg foreslått tiltak, er uenig i det tiltaket. Da synes vi at det burde være en bedre oppfølging fra Jeg tar derfor opp det forslaget Fremskrittspartiet og Rødt har inntatt i innstillingen. Klagesakene Klagesakene i NSM fortsetter å ha uakseptabel lang saksbehandlingstid. Der vil jeg gjerne vise til at dette har vært gjentatt flere ganger. Representanten Bjørke tok dette opp i et spørsmål til justisministeren tidligere og fikk svar den 28. april 2023, altså for mer enn et år siden. Der fremgår det at departementet har gitt NSM «et eget oppdrag om å iverksette nødvendige prosesser for å få restansene på klagesaker ned og at saksbehandlingstiden for klagebehandlingen bør være mellom 90 og 120 dager, og at denne tilstanden skal være oppnådd i løpet av sommeren 2023».

Da kan ikke statsråden sitte passivt og være vitne til dette. Da må statsråden gjøre det som er nødvendig for å få saksbehandlingstiden innenfor de rammer hun selv har meddelt Stortinget at skal innfris før sommeren 2023. statsråden som er konstitusjonelt ansvarlig for å følge opp og sørge for at det hun meddeler Stortinget, blir gjennomført. Her har altså det helt motsatte skjedd.

når hun forventer at det målet hun har meddelt Stortinget at skulle vært nådd i fjor sommer,

grundig gjennomgang. Jeg vil særlig rette oppmerksomheten mot at EOSutvalget fant at E-tjenesten brøt territorialforbudet ved å overvåke en person mens vedkommende befant seg i Norge. Dette er noe som SV og Rødt har merknader om i innstillingen, territorialforbudet ikke er en intern retningslinje i E-tjenesten selv eller fra Forsvarsdepartementet, det er en bestemmelse vedtatt av Stortinget i etterretningstjenesteloven.

«Etterretningstjenesten skal ikke benytte innhentingsmetoder etter kapittel 6» – dvs. inngripende overvåkingsmetoder – «overfor personer i Norge. Ved tvil om en person befinner seg i Norge eller utlandet, skal Etterretningstjenesten søke å avklare forholdet.

men det er nettopp den myndigheten som er gitt, som skal følges. Jeg minner om at regjeringen, ved forsvarsministeren, har det øverste ansvaret for at E-tjenesten ikke sprenger rammene som Stortinget har satt for den. Jeg vil derfor be regjeringen om å svare på hvordan de sørger for at E-tjenesten ikke benytter inngripende metoder overfor folk i Norge, altså at E-tjenesten følger loven. Jeg tok ordet her fordi vi må være trygge vi må være trygge på at tjenestene holder seg innenfor lov og rett, og det må følges opp og rettes opp i når det motsatte skjer, for det er på den måten vi kan ha tillit til de tjenestene.

Stortinget bedre kan ta stilling til veien videre.

[11:37:19]: Vi står overfor en forverret internasjonal sikkerhetssituasjon, noe også komiteen framhever i sin innstilling, og det betyr at våre etterretnings- og sikkerhetstjenester jobber under et stort press. Men også når det er krevende tider, er det viktig at tjenestene ikke går utover sine rettslige rammer når de skal løse løse samfunnsoppdragene sine og holde oss så trygge som mulig. I år fikk PST kritikk av EOS-utvalget for å ha tatt i bruk et analyseverktøy som tilgjengeliggjorde opplysninger som skulle ha vært slettet. Tjenesten har informert utvalget om at samtlige objekter vil gjennomgås og slettes på korrekt vis, og PST jobber også med å utvikle teknologiske verktøy som skal hindre slike avvik i framtiden. I fjor fikk PST kritikk for manglende vurderinger av om opplysninger i avsluttede saker i det forebyggende sporet skulle sperres eller slettes, og jeg er glad for at utvalget har konkludert med at samtlige forebyggende saker nå er avsluttet på korrekt vis. vis. Tjenestenes hjemler og hjemmelsgrunnlag må tilpasses trusselbildet og samfunnsutviklingen vi befinner oss i. PST fikk i fjor kritikk for å ha brukt droner til informasjonsinnhenting i forebyggende saker uten lovhjemmel.

dem å ha. EOS-utvalget uttrykker, som de har gjort de siste årene, og som også har vært adressert her, stadig bekymring for lang saksbehandlingstid i saker om sikkerhetsklarering. Det er noe vi følger tett opp i styringsdialogen med NSM og SKM. NSM opplyser at de har iverksatt kraftfulle tiltak for å få saksbehandlingstiden ned til et akseptabelt nivå i løpet av høsten 2024. Så har det blitt spurt om hva som er årsaken til at man ikke har lykkes, selv om vi har gjort mye. Noe av det er den sikkerhetspolitiske situasjonen. Spesielt etter Russlands angrep mot Ukraina har flere virksomheter blitt underlagt sikkerhetsloven, og det har blitt flere anmodninger om sikkerhetsklarering. I tillegg har det blitt mer og mer komplekse saker de siste årene, bl.a. på grunn av at flere har mangler i personhistorikk eller har opphold i eller i tilknytning til andre stater. Slike mangler søker man å tette ved å innhente opplysninger fra andre kilder, noe som er tidkrevende. I årsmeldingen framheves også sikkerhetslovens ordning om bistand fra særskilt oppnevnt advokat i klareringssaker. Utvalget påpeker at ordningen ikke er egnet til å balansere hensynet til hovedpersonens rettssikkerhet og hensynet til nasjonal sikkerhet, vi vil i løpet av 2024 vurdere om ordningen skal videreføres. Så vil vi på generelt grunnlag fortsatt følge opp EOSutvalgets anbefalinger med hensyn til de forholdene som er kritisert. [11:40:41]: EOS-utvalget gjennomførte 10 inspeksjoner og avsluttet 23 klagesaker rettet mot forsvarssektoren i 2023. EOS-utvalget har rettet kritikk mot sektoren i åtte tilfeller i sin årsmelding. Etterretningstjenesten fikk kritikk for tre forhold relatert til forutsetningene for innhenting. Etterretningstjenesten skal som hovedregel ikke benytte innhentingsmetoder overfor personer i Norge. Jeg oppfatter at Etterretningstjenesten tar kritikken fra EOS-utvalget på alvor, og jeg er også tilfreds med at tjenesten har fulgt opp fjorårets kritikk gjennom at E-tjenesten nå har utviklet et system som vil gjøre utvalget i bedre stand til å gjennomføre en effektiv kontroll av søk i rådata i bulk. i bulk. Fire av klagesakene EOS-utvalget avsluttet i fjor, endte med kritikk mot Forsvarets sikkerhetsavdeling. Sakene gjaldt sikkerhetsklareringer, og tre av dem gjaldt lang saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i Forsvarets sikkerhetsavdeling har totalt sett vært stabil de siste årene og i hovedsak tilfredsstillende. I enkelte saker, særlig saker med negativ avgjørelse, tar det imidlertid fremdeles for lang tid. Avdelingen er derfor i år tildelt ytterligere stillingshjemler for å øke saksbehandlingskapasiteten. for Forsvaret for 2023 3875 ringsmyndigheten er tilstrekkelig robust, særlig med tanke på at Forsvaret skal vokse i tiden framover. Jeg vil følge opp utvalgets kritikk på egnet måte. EOS-utvalget er en svært viktig kontrollinstans for forsvarssektoren. Etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenester skal utøves innenfor rammer gitt av Stortinget og på en måte som er i tråd med våre grunnleggende verdier og menneskerettigheter. Deler av kritikken som reises mot Etterretningstjenesten, kan også ha sammenheng med at etterretningstjenesteloven er forholdsvis ny, og at nye krav og nye tolkningsspørsmål derfor gjør seg gjeldende. Det er ikke nødvendigvis unaturlig at EOS-utvalget og Etterretningstjenesten kan ha ulikt syn på hvordan enkelte av bestemmelsene skal forstås. I forbindelse med at Stortinget vedtok etterretningstjenesteloven i 2020, anmodet også Stortinget regjeringen om å gjennomføre en uavhengig evaluering av loven innen fire år etter full ikrafttredelse. Evalueringen skal gjelde lovens virke og muligheter for kontroll av dens bestemmelser, inkludert ressurssituasjon, kompetanse og virkemidler til EOS-utvalget og domstolene. Regjeringen vil sørge for at en sånn uavhengig evaluering foreligger innen fristen, september 2026. Loven vil da ha fått virke noe tid, og man har opparbeidet erfaring med lovens ulike bestemmelser samt kontrollen av den.

Den er viktig. De ansatte og soldatene våre er vår forsvarsevnes viktigste ressurs. Derfor er den jobben ombudsnemnda gjør, et gode. Undersøkelsene og funnene nemnda peker på, bør derfor følges opp med gode tiltak. I forordet til meldingen skriver nemnda at norske myndigheter nå snakker om vår militære beredskap og den sikkerhetspolitiske uroen rundt oss på en ny og skarpere måte, og at det er bred enighet om at det må foretas store investeringer i Forsvaret. Nå er langtidsplanen for Forsvaret lagt fram, og det er håp om en bred tverrpolitisk enighet om å prioritere Forsvaret og om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Forsvaret trenger en langsiktig og forutsigbar oppbygging. En må beholde og rekruttere personell i en sektor som over år har vært i omstilling. Nemnda peker på lederutdanning, lederutvikling, pensjon, pendlermuligheter, ressursmangel og boforhold som utfordrende for å beholde og rekruttere. Komiteen sier seg enig i nemndas vurdering i at selvmord i tilknytning til arbeid eller tjeneste i Forsvaret bør behandles og undersøkes på lik linje med andre dødsfall og alvorlige ulykker. Komiteen er også glad for at nemnda følger opp forrige års tema om varslingssaker, mobbing og trakassering. nemnda mener det kan være mer hensiktsmessig å få samlet de juridiske reglene for veteraner, især for skadde veteraner, i en egen veteranlov, lik veteranloven de har i f.eks. Canada og Nederland.

men en viktig del av langtidsplanen er struktur på beslutninger og bedre sammenheng mellom ansvar og myndighet. Det gjelder også organiseringen av Forsvarsbygg. Det er i dag altfor tid- og ressurskrevende interne prosesser i organisasjonen, men oppbyggingen av Forsvaret er allerede godt i gang, og disse løpene må gå parallelt. Forsvaret ble tilført en kraftig og nødvendig økning i både 2023 og 2024 på personell, bygningsmasse, boliger og annen infrastruktur. Nå er forslaget til revidert budsjett til forhandlinger i Stortinget, og også der ligger det inne en formidabel og nødvendig styrking av Forsvaret. Komiteen håper en ved neste årsmelding kan se at Forsvarets ansatte og soldater ser forbedringer på de utfordringene som er omtalt i årsmeldingen. Utfordringene nemnda peker på for både soldater og ansatte, er alvorlige og har vært en gjenganger over år. Alt kan ikke løses med midler. Forsvaret må også endre måten de jobber med problemene på. Takk til nemnda for en viktig årsmelding for forsvarssikkerheten vår.

Det må jo ikke være sånn at en parallellitet i prosesser gjør at en i praksis binder seg til å videreføre mislykkede modeller. Det er det jeg oppfatter som disse partienes poeng. Det tror jeg det er veldig viktig at regjeringen og regjeringspartiene tar med seg hvis de er enig i at modellen knyttet til eiendom er moden for revisjon. Det står selvfølgelig ikke i veien for å haste videre med oppbyggingen av Forsvaret, men det er veldig viktig å være seg bevisst at en

hvor vi har merket oss at tillitsvalgtordningen i Forsvaret i sitt innspill til Dokument 5 har skrevet følgende: «Mange soldater har ikke tilgang til et personlig våpen, og flere rører heller ikke et våpen igjen, etter at de har avsluttet rekruttutdanningen. Med dette reduseres også muligheten til å bygge kompetanse og trygghet rundt sin egen rolle som soldat, og den virkeligheten de ser for seg å skulle operere i ved en eventuell krise/krigssituasjon. Dette skaper igjen unødvendig usikkerhet for mange, som blir nødt til å forestille seg hva egen rolle og funksjon vil kunne være, fremfor å få dette tydeliggjort og eksemplifisert gjennom realistisk trening og øving.» Jeg ba om ordet fordi jeg ikke kunne se at forsvarsministeren hadde gjort det, jeg vil gjerne be om at han kommenterer dette innspillet fra tillitsmannsordningen, slik at de får et svar fra statsråden på om dette viktige innspillet vil bli hensyntatt i departementets oppfølging av Forsvaret. Da er det altså slik at stats- råd Bjørn Arild Gram har tegnet seg.

gjennom sitt arbeid i 2023 og for den dialogen vi har hatt direkte gjennom det året som har gått. Regjeringens forslag til ny langtidsplan innebærer et formidabelt løft for Forsvaret. For å kunne gjennomføre dette løftet må vi sikre at selve grunnmuren står støtt, sånn at vi kan bygge videre på den. Bo- og innkvarteringskapasiteten skal økes, og ikke minst skal standarden på kaserner og kvarterer bli bedre. Det har vært en viktig prioritering fra Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen helt siden regjeringsskiftet. Forsvarsløftet krever flere soldater og ansatte. For å beholde dem i Forsvaret gjennom karrieren må vi legge til rette for trygge arbeidsvilkår. Det gjør vi bl.a. gjennom å styrke partssamarbeidet og avklare spørsmål knyttet til pensjon, lønn og balansen mellom arbeid, familieliv og fritid – i tillegg til at vi blant mange tiltak ikke minst utdanner langt flere. flere. Ombudsnemnda løftet fram viktige saker. En av dem er hvordan Forsvaret følger opp selvmord blant soldater og ansatte i tjeneste. Jeg er enig med nemnda i at selvmord med tilknytning til arbeid eller tjeneste i Forsvaret prinsipielt bør behandles på lik linje med andre dødsfall. Forsvaret støtter også dette. Forsvaret har prosedyrer for hvordan etaten skal behandle sånne hendelser. Likevel er det rom for forbedring og mer oppfølging. Gode boforhold er en annen sak av stor viktighet for meg og regjeringen. Det er også en prioritert sak for de ansatte og de vernepliktiges tillitsvalgte. Regjeringen svarer på det behovet gjennom de ekstraordinære satsingene de siste årene, som er nevnt, og ikke minst gjennom planene for årene som kommer, gjennom en ny langtidsplan. La meg i den sammenheng bare få kommentere kort det som har kommet opp om Forsvarsbygg, husleiemodell mv. Vi ser på dette nå. Det er et konkret arbeid, en såkalt områdegjennomgang, som pågår på det. er opplagt sider av systemet som kan forbedres, det vil jeg si. Hovedutfordringen er dog at det ikke er satt av nok midler til å ta vare på den bygningsmassen vi har.

Det merkes ikke nødvendigvis så mye fra det ene året til det neste, men når det er systematisk over tid, fører det til dårligere og dårligere standard. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor er det foreslått i ny langtidsplan at dette skal fullfinansieres i sin helhet samtidig med at vi utvikler ny Så ser vi også på andre prinsipper i den modellen som er der. Forsvarsløftet vil kreve mye av ansatte og soldater i forsvarssektoren. Jeg vet at den utfordringen møtes med motivasjon og dyktighet. Til gjengjeld vil regjeringen ha forsvarspersonellet som sin høyeste prioritet i det kommende arbeidet. Partssamarbeidet ligger til grunn for dette. Tillitsvalgtes reelle medbestemmelse, partenes involvering og konsultasjon er en viktig nøkkel for å sikre trygge vilkår for ansatte. Dette mener vi vil bidra til at personell med uvurderlig kompetanse blir værende i sektoren. Antallet vernepliktige soldater skal økes.

Samtidig må kunnskapen om verneplikten i samfunnet styrkes. Vi vil sørge for at bedre informasjon blir gitt til unge om tjenesten i Forsvaret. Det vil styrke kunnskapen om verneplikten blant ungdom. Flere offiserer og befal vil også styrke ivaretakelse av soldatene og vil kunne føre til bedre trening og øving i avdelingene med vernepliktige soldater. Jeg har registrert budskapet – som også representanten Carl I. Hagen tok opp i sitt innlegg – fra soldatrepresentantene, de tillitsvalgte, om soldatenes funksjon og rolle ved en eventuell krise- eller krigssituasjon og hva som kreves av kompetanse og trening av såkalt grønn tjeneste også etter etter gjennomførte rekruttutdanning, tilgang på personlige våpen, osv. Den konkrete utdanningsplanen står Forsvaret best stilt til å forvalte. Jeg mener personellopptrappingen vil kunne legge bedre til rette for at Forsvaret er i stand til å trene og øve mer framover. Det er viktig. Det er i dag funksjonelt fravær som presser ressursene, og som i enkelte tilfeller legger begrensninger for hva man får til av aktivitet i forhold til det man helst skulle ønsket at man fikk til. Jeg vil i den sammenheng bare si at jeg berømmer tillitsvalgtordningen, og også i soldataksjonen har temaet beredskap, og som er med på å løfte fram dette som et viktig tema for den enkelte og for Forsvaret som helhet. helhet. Jeg vil avslutningsvis takke alle soldater og ansatte for jobben som hver dag gjøres i Forsvaret. Jeg opplever faglig stolthet og stor motivasjon blant personell i alle sektorens virksomheter og i alle avdelinger i Forsvaret. Vi har noen utfordringer. Vi har lagt fram en plan som er ment å imøtekomme å imøtekomme mange av de utfordringene og andre prosesser vi har i nært samarbeid med tillitsvalgte og ansattrepresentanter. At vi lykkes med dette arbeidet, er usedvanlig viktig for Norges forsvarsevne.

15. mars 2024 om innlemmelse i EØS- avtalen av forordning (EU) 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindus- trien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA)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

opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien, som forkortes EDIRPA. Forslaget er at dette innlemmes i EØSavtalen. ble fattet i EØS-komiteen den 15. mars tidligere i år, men det ble gjort under forutsetning av Stortingets samtykke, og det er det vi i dag gjør. Fra komiteens side er det et stort flertall for å gjøre det. Samtlige partier står bak innstillingen, med unntak av Rødt og SV. EDIRPA er et viktig skritt mot styrking av forsvarsindustrien i Europa gjennom felles anskaffelser. fattet og vedtatt av EU-parlamentet og Rådet i fjor, med et formål om å fremme samarbeid mellom medlemslandene for å koordinere og anskaffe kritiske forsvarsprodukter. Alt sammen kom med utgangspunkt i Russlands angrepskrig i Ukraina som et alvorlig bakteppe. Med et budsjett på om lag 300 mill. euro tilrettelegger EDIRPA for at alle medlemsland kan få tilgang til forsvarsprodukter som haster. EDIRPA har en todelt målsetting: Det er både å styrke konkurransedyktigheten til den europeiske forsvarsindustrielle teknologibasen og legge til rette for mer samarbeid om anskaffelser. Støtten knyttes ikke opp mot konkrete elementer, men skal fungere som et insentiv for felles anskaffelser. Det er mulig å søke både for anskaffelser i 2024 og 2025, men for anskaffelser til Ukraina er det da mulig å søke for det som er påbegynt siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar 2022. Regjeringen beskriver at deltakelsen i EDIRPA ikke vil nødvendiggjøre verken lov- eller forskriftsendringer fra norsk side, og at tilslutningen vi nå gjør, vil gjøre det enklere å donere forsvarsmateriell raskt til Ukraina.

skal ha konkrete tiltak identifisert av EDIS, European Defence Industrial Strategy. EDIS skal styrke konkurransedyktigheten og reaksjonsevnen av EDTIB. Det er EUs forsvarsteknologiske industrielle base.

er økonomisk støtte til felles anskaffelser. Dette skal styrke EDF, som er fond som finansierer forsvarsforskning og kapabilitetssamarbeid, som igjen er linket opp til ESA, som er et europeisk samarbeid for å fremme romforskning og romteknologi. Så den som mener at EU ikke består av mye byråkrati, bør tenke om igjen. Det er godt Det er godt at forsvarsministeren har et solid embetsverk i bunnen, som skal skille alle disse tingene. Fremskrittspartiet støtter selvsagt dette initiativet og Norges deltakelse i programmet. Det er veldig positivt at norsk forsvarsindustri kommer med i

spurte utenriksministeren om, nemlig at vi kan legge press gjennom de avhengigheter som EU har av Norge, når det gjelder gassleveranser eller andre leveranser. Nå har vi også forsvarsindustri, som også gagner Europa og er felles i Europa. Det er positivt. Det skyldes ikke EU, det skyldes faktisk norsk forsvarsindustri og det som også Europa trenger. Når det er sagt, er det veldig fint at vi er tilsluttet dette, ikke minst når vi nå behandler langtidsplanen for Forsvaret, hvor vi skal ha, og håper å ha, noen fellesanskaffelser som gjør at det europeiske samarbeidet er positivt. Det snakkes også om hyllevarer, og de hyllevarene finnes jo ikke, men de hyllevarene som eventuelt på et eller annet tidspunkt skulle finnes, er det da viktig at norsk forsvarsindustri er

Mitt innlegg skal likevel handla om noko anna. SV støttar målet om eit meir effektivt forsvarsindustrielt samarbeid i Europa, ikkje minst for å forbetra den militære støtta til Ukraina. Spørsmålet me er inviterte til å ta stilling til her, er samtidig om dette bør vera ein del av EØS-avtalen. Det er det SV er skeptisk til. For det fyrste er me skeptiske til å utvida EØS-avtalen til å omfatta forsvar. Me meiner at EØS-avtalen er omfattande nok som han er allereie, og ikkje bør utvidast på endå nye felt. For det andre ser me ikkje at det er spesielt praktisk å gjera det på denne måten. Dei andre EFTA-landa seier nei til å delta, og då er det berre Noreg som blir

European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act, med forkortelsen EDIRPA. Stortingets raske behandling gjør det mulig å formalisere norsk deltakelse i EDIRPA før søknadsfristen for EDIRPA-støtte utløper den 25. juli i år. Bakteppet er at mange land i Europa har økt sine egne forsvarsambisjoner samtidig som de har donert fra egne materiellbeholdninger til Ukraina. I dette kappløpet etter å gjenanskaffe materiell har ledetiden på leveranser innenfor flere materiellkategorier økt betraktelig. En måte å bidra til reduserte ledetider på er at flere land anskaffer i fellesskap, og EDIRPA er et program der tre eller flere land kan motta støtte for felles anskaffelser innenfor bl.a. luftvern, ammunisjon og plattformer. Med ny langtidsplan skal Norge anskaffe store mengder materiell samtidig som vi skal gjenanskaffe donert materiell til Ukraina og kunne fortsette å støtte Ukraina i deres forsvarskamp. Sammen med programmet for økt produksjonskapasitet, ASAP, utgjør EDIRPA et nyttig framstøt for å støtte europeiske lands evne til å anskaffe nytt materiell som kan dekke ukrainske eller nasjonale behov. behov. Det vil være områder der Norge, Island og Liechtensteins interesse for deltakelse i ulike EU-programmer divergerer. I slike situasjoner er det en fleksibilitet i EØSavtalen som gjør at det ikke kreves enstemmighet blant EFTA-landene for at ett eller to land skal kunne delta i et spesifikt program. Forsvarsindustrielle spørsmål er et godt eksempel på behovet for å en slik fleksibilitet. Uten egen forsvarsindustri eller eget forsvar av betydning vil det sjelden være av interesse for Liechtenstein og Island å delta i programmer som går på å styrke forsvarsindustrien. For Norge, med sin betydelige produksjonskapasitet – innenfor bl.a. artilleriammunisjon, avansert militært sprengstoff, missil og luftvern – vil det imidlertid være større interesse for deltakelse, og det er derfor det har vært naturlig å søke tilslutning til EDIRPA.

for saken): Alle partiene i komiteen, unntatt SV og Rødt, slutter seg til innstillingen om endring i tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Endringen gjelder inkludering av nye omforente områder. Tilleggsavtalen, eller SDCA-avtalen i engelsk forkortelse, er en av flere avtaler som regulerer det forsvarspolitiske samarbeidet med USA. Avtalen ble undertegnet 16. april 2021. Norge og USA undertegnet 2. februar 2024 en endring av denne tilleggsavtalen. Endringsavtalen medfører at det opprettes åtte nye omforente områder, og blir totalt tolv omforente områder på norske militære anlegg. Komiteens flertall er av den oppfatning at utvidelsen fra fire til tolv omforente områder legger til rette for en videreutvikling av det norsk-amerikanske forsvarssamarbeidet. Endringen forsterker det transatlantiske båndet og viderefører de lange linjer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Etter at tilleggsavtalen ble undertegnet mellom Norge og USA i 2021, har den negative sikkerhetspolitiske situasjonen akselerert. Russlands totale krig mot Ukraina har til fulle vist betydningen av et kollektivt forsvar og hvor utsatt et land med grense til Russland er uten nære allierte. Finsk og svensk inntreden i NATO muliggjør en samordning av sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norden på en helt annen måte enn tidligere. Vi ser det allerede på en rekke områder. Sverige og Finland vil i nær framtid inngå avtaler med USA om henholdsvis 17 og 15 omforente områder, og Danmark om 3. Dette illustrerer dynamikken og samkjøringen i det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor rammen av NATO. Vi ser et Norden som samlet styrker det transatlantiske båndet. Vi kan ikke forsvare Norge alene. Forsterkninger fra nære allierte er avgjørende for vår sikkerhet. Den konklusjonen trakk vi allerede etter annen verdenskrig. Alliansefrihet i fred nøytralitet i krig viste seg å slå grundig feil. Norge har i mer enn 70 år hatt et nært og godt sikkerhetspolitisk samarbeid med USA. USA er vår viktigste allierte, og USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for norsk sikkerhet. sikkerhet. Utvidelsen av tilleggsavtalen er ønsket både fra norsk og amerikansk side. I krise og krig er Norge helt avhengig av forsterkninger. Mottak av forsterkninger må forberedes i fredstid, i tett samarbeid med våre allierte. Norge har over flere tiår mottatt amerikanske styrker for trening. Det amerikanske marinekorpset har hatt forhåndslagre i Trøndelag siden 1982, og forhåndslagring av sjø- og luftstridsmateriell i Sør-Norge kom på plass allerede i 1950- og 1960-årene. I motsetning til andre NATO-land med grense til Russland har Norge ikke anmodet om framskutt nærvær av NATO-styrker på norsk jord. Det krever til gjengjeld en forsterkningsmodell som er troverdig. troverdig. Og dette er ingen særnorsk avtale. USA har forhandlet fram liknende avtaler med flere europeiske land. Sett i lys av at SV har endret sitt NATO-standpunkt siden vi behandlet tilleggsavtalen – partiet har jo som kjent nå lagt ned sin kamp for å melde Norge aktivt ut av NATO skulle man kanskje forvente at SV i denne saken hadde inntatt et annet standpunkt enn da vi behandlet selve tilleggsavtalen. Jeg bare konstaterer med en viss forundring og kanskje litt skuffelse at SV ikke støtter flertallsinnstillingen. Når man har lagt ned stridsøksen, vil jeg tro at det er i erkjennelsen av NATOs betydning for norsk sikkerhet, og i det ligger det jo selvfølgelig at vi må tilrettelegge for alliert mottak i fredstid. fredstid. Norges medlemskap i NATO og vårt bilaterale forsvarssamarbeid med USA har trygget Norge siden annen verdenskrig. Det er ingen grunn til endring i innretningen av hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk – tvert imot.

[12:15:58]: Det er snart to år siden Stortinget godkjente tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid, SDCA-avtalen. Avtalen som ble inngått, var en videreføring og videreutvikling av vårt samarbeid med våre viktigste allierte, en avtale som først og fremst handler om å ivareta norske interesser, og som den gangen omhandlet fire omforente områder. I løpet av de to årene siden avtalen ble undertegnet, har den sikkerhetspolitiske utviklingen fortsatt i negativ retning. Krigen i Ukraina pågår for fullt, og vi ser i dag et Russland som er på offensiven. En annen og viktig endring siden vi skrev avtalen, er at Sverige og Finland er blitt NATO-medlemmer. Et samlet Norden i NATO betyr et forsterket nordisk forsvarssamarbeid. Både Sverige og Finland har inngått bilaterale avtaler om forsvarssamarbeid med USA.

Selv om vi nå skal gjennom en historisk satsing på det norske forsvaret de neste tolv årene, vil forsvar av Norge aldri kunne skje utelukkende med egne styrker. Det er ikke et realistisk alternativ. Derfor er vi med i NATO, og derfor er det viktig at USA og andre allierte kan øve og forberede forsterkninger til Norge. Norsk basepolitikk legger til grunn at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Forutsetningen for dette er at vi forbereder forsterkninger for Norge i fredstid. Utvidelsen av antall områder er derfor viktig i lys av Norges NATO-forpliktelser, både i et regionalt og i et transatlantisk perspektiv. Det dreier seg om å sette USA og våre andre allierte i stand til raskere og bedre militær forsterkning av Norge og andre NATO-allierte i krise og krig, i tråd med vedtatte planer. Utvidelsen vil i seg selv ha positiv effekt for norsk sikkerhet ved at den ytterligere forsterker USAs fortsatte forpliktelser til å bidra til sikkerheten i Norge, NATO og Europa. Avtalen vil med andre ord bidra til å høyne terskelen for krise og krig i både Norge og våre nærområder. Da vi ga vårt samtykke til SDCA-avtalen og de omforente områdene, var det basert på en helhetsvurdering og en rekke viktige kriterier kriterier som sa at omforente områder må støtte opp under balansen i norsk politikk for avskrekking og beroligelse. De omforente områdene må være begrunnet i behov knyttet til forsvar av Norge, militær forsterkning eller gjennomføring av nasjonalt eller bilateralt planverk eller NATO-planverk relevant for forsvaret av Norge og NATO. Bruken av omforente områder må være i tråd med norsk base-, atom- og anløpspolitikk samt retningslinjer for utenlandsk militær aktivitet i Norge, og de omforente områdene skal kun kunne opprettes skal kun kunne opprettes innenfor militære områder der all aktivitet på området skal være basert på konsultasjon mellom Norge og USA. Disse kriteriene gjelder fortsatt, og de ligger til grunn også for de åtte nye områdene. områdene. Norge har i over 70 år hatt et tett, godt og tillitsbasert forsvarssamarbeid med USA, og jeg er trygg på at dagens utvidelse av antall områder vil bidra til en troverdig forsterkningslinje, et tettere samarbeid med vår viktigste alliansepartner og en god ivaretakelse av norske interesser.

[12:20:37]: Denne avtalen legger til rette for ytterligere videreutvikling av det norske-amerikanske forsvarssamarbeidet gjennom opprettelse av flere omforente områder. SDCA er viktig for oppfølgingen av både den kollektive og den bilaterale dimensjonen i forsvaret av Norge, i tråd med Norges vedtatte forsvarskonsept. NATO-medlemskapet skaper klarhet og forutsigbarhet og gir grunnlag for et avklart naboskap og et praktisk og pragmatisk operativt samarbeid. Avtalen om forsvarssamarbeid mellom USA og Norge vil legge til rette for at USA kan yte raskere og bedre militær forsterkning av Norge. For å kunne legge til rette for et effektivt og godt samarbeid i krise og krig må vi legge grunnlaget gjennom langsiktig tenkning, et godt planverk, samhandling, koordinering og utbygging av en hensiktsmessig infrastruktur. Avtalen etablerer et helhetlig, moderne rammeverk for amerikansk tilstedeværelse og aktivitet i Norge og er en nødvendig forutsetning for at USA skal kunne bruke midler på større infrastrukturinvesteringer i Norge. i Norge. Rammene for utenlandsk militær tilstedeværelse i Norge er satt gjennom basepolitikken, atomvåpenpolitikken, anløpspolitikken og andre mer spesifikke retningslinjer. Det ligger i bunnen. Denne avtalen bekrefter at USA – og det er viktig å ta med seg – fortsatt forplikter seg til å bidra til sikkerhet i Norge og Europa, noe som er altfor lite oppe i debatten. Dette er med på å styrke Norges forsvarsevne langs de tre hovedlinjene Stortinget allerede har sluttet seg til gjentatte ganger: den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilateral støtte og forsterkninger fra nære allierte. allierte. Basepolitikken legger rammene for alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid, men norske myndigheter har selvfølgelig alltid et betydelig skjønnsmessig rom for å ivareta norske sikkerhetsinteresser gjennom skiftende regjeringer. Dette tillegget i avtalen reflekterer akkurat dette. Det bygger videre på det vi allerede har, og det viderefører det sterke og tillitsbaserte forsvarssamarbeidet vi har hatt i over 70 år. Slik rommer avtalen både avskrekking og beroligelse og viser kontinuitet i vår sikkerhetspolitikk. Avtalen om forsvarssamarbeid med USA endrer ikke norsk base- og atompolitikk, anløpsregler eller norske begrensninger. I 1949 var det klart at Norge trengte et organisert samarbeid med andre stater for å sikre sin uavhengighet. Siden den tid har Norge basert seg på et forpliktende alliansesamarbeid i NATO og på forsterkninger fra allierte i krise og krig. Avtalen bekrefter at USA fremdeles forplikter seg til å bidra til norsk sikkerhet. Det er en tilleggsavtale til den allerede eksisterende avtalen og viderefører det sterke og tillitsbaserte forsvarssamarbeidet vi har hatt i over 70 år. nå har signert denne avtalen 2. februar, gir det åpning for flere nye omforente områder. Det er både Andøya, Bardufoss, Ørland og Værnes militære flystasjoner, Haakonsvern,

Vi må ta inn over oss den sikkerhetspolitiske dimensjonen som er knyttet til Russlands handlinger. Derfor må vi være særdeles årvåkne og prioritere vår evne til samhold, søke multilaterale løsninger og koordinere tett med våre partnere og våre allierte. Denne tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid er en viktig del av dette arbeidet. Dagens situasjon har tydeliggjort på en brutal måte at Norge på kort varsel må være i stand til å kunne håndheve krevende sikkerhetspolitiske utfordringer. Regjeringen har lagt fram et forslag til en markant styrking av Forsvaret i forslag til ny langtidsplan. Vi er likevel, med Russland som nabo, svært avhengig av internasjonal støtte.

saken i realiteten dreier seg om, eller hvorfor uenigheten finnes, er jo den grunnleggende holdningen Rødt og SV har til USAs rolle i verden og hva USA representerer. Fremskrittspartiet representerer USA liberale friheter, demokrati og våre interesser i bredt. Derfor ønsker vi at amerikansk tilstedeværelse i Norge er bred, og vi støtter dette. Så er spørsmålet: Hva kaller man dette? Det har jeg spurt forsvarsministeren om tidligere. Jeg sa at «if it looks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck, it probably is a duck» – det har i hvert fall

Fremskrittspartiet er positivt til dette, men vi ønsker at definisjonen skal være tydelig, så vi vet hva det dreier seg om. Vi frykter ikke amerikansk tilstedeværelse. opposisjonen sier, at å konfrontere og legge press på Russland ikke er i vår interesse, og at det ikke er et effektivt forsvar av Norge. Det er Fremskrittspartiet helt grunnleggende uenig i. i disse tider at det at man legger press på Russland, er positivt. Vi gjør det på alle andre områder. Når et aggressivt Russland har invadert Ukraina, sier det seg selv at amerikansk tilstedeværelse er positivt, også for Norge. Forsvaret av Norge er tjent med amerikansk tilstedeværelse. Vi har ikke sjanser uten at amerikanerne er til stede. Om amerikanerne har interesser i nordområdene? Ja, det har de helt sikkert. Om de bruker de basene for å vise sin interesse nordover? Helt sikkert. I utgangspunktet har både Norge og USA interesser i nordområdene. USA har i hvert fall bedre interesser i nordområdene – om vi skal sammenligne med Kina eller andre, vil jeg heller at USA har det enn at Kina, India eller andre har det. Jeg frykter ikke USA i nordområdene, og jeg tror USAs tilstedeværelse er positiv.

og de forholder generalene seg til, uavhengig av NATO. Det får jeg også håpe de gjør i fremtiden. Dette er en bilateral avtale som USA vil forholde seg til uavhengig av NATO-medlemskap – vil jeg anta. Ingrid Fiskaa (SV) [12:28:43]: SVs

SVs syn på denne saka kan oppsummerast i tre ord på s: suverenitet, sikkerheit og samsvar. Suverenitet er det uttalte målet med den norske forsvars- og sikkerheitspolitikken. Mykje av poenget med å ha eit forsvar, saman med totalforsvaret og ein solid beredskap i heile samfunnet, er å forsvara grensene våre og suvereniteten vår som nasjon og stat. Norske styresmakter må ha kontroll på det som skjer på norsk jord, og det skal vera norske lovar som gjeld i heile landet. Ingen andre skal bestemma over oss. Denne suvereniteten er den nødvendige ramma for at me kan ha eit verkeleg demokrati, eit folkestyre. Samtidig som me diskuterer denne avtalen, er Stortinget i innspurten av forhandlingane om ein ny langtidsplan for Forsvaret, målet nettopp er å styrkja den nasjonale forsvarsevna for å kunna hevda suvereniteten vår. Med den andre handa ønskjer altså fleirtalet i denne saka å stykkja opp den norske suvereniteten. i dag, vil undergrava dei uttalte måla med forsvars- og sikkerheitspolitikken elles, for denne avtalen vil gje eit anna land eksklusiv og uhindra tilgang til endå fleire område på norsk jord. Det var altså ikkje nok med dei fire basane USA skulle få i fyrste omgang. No skal avtalen tredoblast, til tolv basar. Norske styresmakter vil berre ha innsyn i og kontroll over desse områda i den grad USA bestemmer at me skal ha det. Det betyr at me ikkje kan vera sikre på kva slags våpen som finst der, og kva slags militært personell og med fangar – som oppheld seg der. Det vil ikkje lenger vera norsk lov som gjeld. Avtalen inneber etter SVs syn ein så stor grad av overføring av myndigheit at han openbert burde bli behandla etter § 115 i Grunnlova, som krev tre fjerdedels fleirtal.

i ein region som blir stadig meir interessant for stormaktene – meir interessant både på grunn av den generelt økte geopolitiske spenninga og fordi klimaendringane gjer at havisen smeltar og havområda blir meir tilgjengelege. Me i Noreg har interesse av lågspenning. Me har ikkje interesse av at stormaktene flytter ein større del av rivaliseringar og moglege konfrontasjonar til vårt nærområde,

og til langt meir offensive føremål enn det som er i vår interesse. Ved å gje USA uhindra tilgang til område på norsk jord risikerer me at desse områda blir brukte i tråd med USAs interesser og ikkje våre. Det svekkjer sikkerheita vår i ei tid der me verkeleg burde sikta på det motsette. Det siste ordet som oppsummerer denne saka, er samsvar, eller mangelen på det. Eg vil ha meir samsvar mellom dei uttalte måla for norsk forsvars- forsvars- og sikkerheitspolitikk og dei faktiske handlingane. Difor stemmer SV imot utvidinga av denne baseavtalen. Eg ønskjer meg òg eit større samsvar mellom ord og verkelegheit. Å snakka om SDCA, eller tilleggsavtale, er jo ikkje særleg opplysande viss målet er ein opplyst offentleg debatt. Det er for så vidt eit vanleg problem i politikken. Men å kalla dei områda som USA skal få eksklusiv og uhindra tilgang til, for «omforente områder», er direkte misvisande. Dei som forsvarer denne avtalen, burde vere ærlege og omtala områda med ord som faktisk beskriv verkelegheita, og på ein måte som er mogleg å forstå for folk flest. Norsk politikk har i 75 år balansert den tette koplinga til USA gjennom NATO-medlemskapen – med kloke, sjølvpålagde restriksjonar som seier nei til utanlandske basar på norsk jord, ingen allierte øvingar tett på grensa til Russland og ingen atomvåpen på norsk jord. SV meiner at desse restriksjonane framleis står seg,

[12:34:14]: Siden 1949 har ba- sepolitikken vært en bærebjelke i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, nemlig Gerhardsen-regjeringens erklæring om at fremmede makter ikke skal ha militærbaser på norsk jord i fredstid. Dette var for å hindre at Norge ble et militært oppmarsjområde, for å sikre lav spenning i det høye nord og for å sikre Grunnlovens be stemmelser om at det på norsk territorium er norsk råderett som skal gjelde. Med baseavtalen har amerikanske styrker fått «uhindret tilgang til og bruk av omforente områder» til å innkvartere personell, stille opp styrker og lagre våpen og materiell. Her kan amerikanske styrker se bort fra norske lover og regler, og de kan nekte norske myndigheter innsyn. Det betyr at Norge frasier seg retten til å inspisere hva USA lagrer av våpen, ikke har noen vetorett over hva slags militærmakt de vil bruke, og også gir avkall på førsteretten til å etterforske eventuelle lovbrudd. Det vi risikerer, er å havne i en tap-tap-situasjon, hvor basene både gjør oss sårbare for eskalering, og at USA i verste fall bruker dem i strid med vertsnasjonens ønsker – slik de jo gjør i Midtøsten mens Norge ikke har krefter til å stanse en slik bruk. Avtalen med USA undergraver Norges sikkerhet og vår selvråderett ved at Norge frasier seg retten til å kontrollere USAs militære virksomhet i Norge, og frasier seg retten til å rettsforfølge amerikanske styrker som begår eventuelle lovbrudd i Norge. Dette i sum øker risikoen for at Norge blir en slagmark. Nå vil altså regjeringen og stortingsflertallet innfri USAs ønske om en tredobling av antallet amerikanske militærbaser i Norge. Rødt sier klart nei til dette. Vi fremmer i stedet forslag om for for det første å avvise tredoblingen av amerikanske baser, for det andre å forkaste baseavtalen med USA, for det tredje at regjeringen må gå i spissen for Norden som atomvåpenfri sone og bli enige med våre naboland om kontrollmekanismer for at USA ikke skal lagre atomvåpen på nordisk jord, og for det fjerde at Stortinget må kreve tre fjerdedels flertall til samtykke av utvidelse av nye områder, i tråd med Grunnloven § 115, som skal hindre at Stortinget avgir suverenitet med knapt flertall. Jeg vil nevne hva tidligere stabssjef i Sjøforsvarsstaben, pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen, beskriver om USAs motivasjon for å opprette baser i Norge: «Det er primært rettet mot å konfrontere (…) Russland i nord, og ikke mot mer effektivt forsvar av Norge.» vil legge til at ingen steder i avtalen av 16. april 2021, heller ikke i artikkel I, som er Virkeområde og formål, er det noen forpliktelse for USA om at styrkene de stasjonerer i Norge, skal tjene norske interesser eller norsk sikkerhet. Når USAs militære kan bruke norsk territorium til å trappe opp stormaktsrivaliseringen mot Russland, uten norsk demokratisk kontroll eller vetorett, øker det risikoen for at Norge blir en slagmark i en konfrontasjon mellom de to atommaktene. Det gjør ikke Norge tryggere. Rødt har en politikk for å hevde og også fremme norsk suverenitet i usikre tider og med en aggressiv nabo,

deltakelse i USA-ledet krig i utlandet – men også om å gjenreise hovedprinsippet i den norske basepolitikken: ingen utenlandske militærbaser i Norge

[12:39:13]: Innenfor rammen av NATO har Norge og USA samarbeidet tett om forsvaret av Norge i 75 år. Gjennom flere tiår har USA forhåndslagret materiell i Norge. Amerikanske styrker trener og øver jevnlig i Norge sammen med norske og andre allierte styrker. I juni 2022 samtykket Stortinget til inngåelse av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Avtalen legger til rette for videreutvikling av det bilaterale forsvarssamarbeidet. Den gangen ble det opprettet fire omforente områder i Norge, på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes samt på Ramsund orlogsstasjon. Etter at tilleggsavtalen ble forhandlet ferdig og undertegnet i 2021, har den negative sikkerhetspolitiske utviklingen i Europa akselerert. Russlands fullskalakrig mot Ukraina har tydeliggjort betydningen av kollektivt forsvar og ført til gjennomgripende endringer i vår del av verden. verden. På NATO-toppmøtet i 2023 ble det vedtatt endringer i alliansens kommandostruktur og planverk, som er viktig for norsk sikkerhet. Dette innebærer bl.a. en tydeligere regional innretning av alliansens forsvarsplaner. Denne utviklingen har bidratt til konsultasjoner med USA om opprettelse av flere omforente områder. Det er enighet om at det er hensiktsmessig å legge opp til åtte nye slike plasser. Etablering av omforente områder på de plassene som nå foreslås, kan klart begrunnes i forsvarsmessige behov, herunder militær forsterkning i tråd med nasjonalt, bilateralt eller NATO-planverk relevant for forsvaret av Norge, Norden og NATO for øvrig. Ingen av plassene er lokalisert slik at de utfordrer retningslinjene for utenlandsk militær aktivitet i Norge, og de er i tråd med norsk base- og atompolitikk. Samtlige av de nye plassene ligger helt eller i det vesentligste på militært område eller på areal som bruksmessig defineres av Forsvaret som militært område. De åtte plassene som foreslås etablert som omforente områder, anslås å ligge innenfor de fire nasjonale kriteriene som er lagt til grunn for norsk samtykke til opprettelse av nye omforente områder. områder. I desember i fjor inngikk Sverige, Danmark og Finland bilaterale avtaler om forsvarssamarbeid med USA, Defence Cooperation Agreements. Avtalene, som ennå ikke har trådt i kraft, legger opp til opprettelse av henholdsvis 17 omforente områder i Sverige, 15 i Finland og 3 i Danmark. De 3 avtalene har samme utgangspunkt som den norske tilleggsavtalen. Samtlige avtaler vil bidra til å understøtte NATOs behov for å kunne se Norden som ett operasjonsområde. Det vil bidra til at våre allierte raskere og bedre vil kunne yte militær forsterkning av Norge og våre nordiske naboland i krise og krig. Dette vil også styrke evnen til gjennomføring av operativt planverk, både i nasjonal, i bilateral og i NATO-kontekst. Samarbeidet med USA, både bilateralt og innenfor rammen av NATO, vil fortsatt være avgjørende for forsvaret av Norge. USA og Norge har felles interesse av fri ferdsel i Nord-Atlanteren og av samarbeidet om alliert forsterkning av Norden, i tråd med NATOs planverk. Dette er til nytte for alle allierte. Det er i europeiske alliertes interesse at det legges til rette for amerikanske militære bidrag til europeisk sikkerhet gjennom planlagte og forutsigbare ordninger for mottak og tilstedeværelse.

[12:43:07]: Forsvarsministeren starta innlegget sitt med å snakka om samarbeidet mellom USA og Noreg innanfor ramma av Dette er ikkje ein NATO-avtale, men ein bilateral avtale mellom USA og Noreg, på initiativ frå USA under dåverande president Trump. Me veit ikkje heilt kva framtida bringer når det gjeld USAs vidare politiske utvikling, kven som er president, og kva dei tenkjer om sine interesser framover. Spørsmålet mitt er om forsvarsministeren meiner at dette er ein del av NATO-samarbeidet, eller om det faktisk er ein eigen avtale med USA – med dei usikkerheitene det kan innebera. Statsråd [12:44:09]: USA er Nor- ges desidert viktigste allierte, både som ryggraden i NATO-alliansen og bilateralt gjennom samarbeid som er utviklet gjennom mange tiår mellom Norge og USA. Det at vi nå legger enda bedre til rette for amerikansk aktivitet og tilstedeværelse i Norge – har infrastruktur på plass, forhåndslagring – er utrolig viktig for den samlede forsvarsevnen vår. Som jeg sa i innlegget det godt til rette for å kunne gjennomføre det planverket, de regionale planene som NATO nå har utviklet. Den infrastrukturen som det nå legges til rette for, vil i all hovedsak være til disposisjon også for Norge og for andre allierte.

eller kva dei kan tenkja seg å bruka desse områda på norsk jord til. Er forsvarsministeren trygg på at USA og Noreg har samanfallande syn og samanfallande interesser når det gjeld bruken av desse områda? Statsråd [12:45:54]: Svaret mitt på det spørsmålet er ja. Vi har et langvarig – 75-årig – samarbeid med USA, som er i stadig utvikling. Vi har lagt vekt på at vi ønsker mer alliert tilstedeværelse og aktivitet i Norge. USA er vår viktigste allierte, og jeg mener at dette styrker norsk og alliert sikkerhet. er et fak- tum, ble nå avklart – at de amerikanske basene ikke er en del av NATO-samarbeidet. De er direkte under USAs kontroll. Med utgangspunkt i disse basene kan en amerikansk president gi ordre til militære aksjoner på siden av NATO og i strid med interessene til alliansens medlemmer, inkludert vertslandet. Det så vi eksempler på tidligere i vår – med de amerikanske bombingene i Midtøsten som var en gjengjeldelse etter at tre soldater ble drept i Jordan i slutten av januar. USA startet et angrep mot 85 mål i Syria og Irak fra basene sine, selv om vertslandet protesterte, selvfølgelig til ingen nytte, for det har ingen mulighet til å innvirke på operasjoner fra eget territorium fra det som er amerikanske militærbaser. Er det noen prinsipiell forskjell på disse basene USA har, og de basene de nå har fått og skal få flere av i Norge? Statsråd Bjørn Arild Gram [12:47:39]: Jeg er uenig i representanten Moxnes’ beskrivelse av faktum i denne saken. Det er ikke snakk om å etablere amerikanske baser i Norge. Vi har en lang tradisjon for at vi tilrettelegger for alliert forhåndslagring, investeringer, aktivitet, tilstedeværelse og øving. Det er en del av norsk Denne avtalen inngås med full respekt for norsk base-, atom- og anløpspolitikk. Jeg kan utfordre representanten Moxnes litt tilbake. Hvilke krav og forutsetninger er det vi selv stiller overfor utenlandske myndigheter når vi sender norske militære bidrag til utlandet? Jo, det handler om norsk jurisdiksjon over norske styrker, og det handler om at det kan være områder

USA har til orientering 750 militærbaser i minst 80 land. De er en supermakt og har sine interesser som na turligvis kan og vil fravike fra dem en mindre nasjon kan ha, ikke minst en som er nabo med Russland. Avtalen betyr at USA vil ha uhindret og eksklusiv adgang og kan stasjonere alle typer utstyr uten innsynsmuligheter og kontroll fra norske myndigheter. Avtalen åpner for at amerikanske styrker kan ignorere norsk lov og folkerettslige forpliktelser hvis USA mener norsk regelverk strider mot amerikanske tjenstlige behov. Da er spørsmålet: Hva vil regjeringen gjøre hvis amerikanerne påberoper seg amerikanske tjenstlige behov når norske myndigheter ønsker å finne ut hva som lagres av våpen på disse amerikanske omforente områdene? Statsråd Bjørn

er det vanlig praksis når Norge deltar i operasjoner, øving og trening i utlandet, at vi i tilfeller kan ha eksklusiv norsk bruk av deler av det området vi da disponerer. Det gjelder f.eks. et naboland som Island. Når vi deltar i Iceland Iceland Air Policing, er det faktisk områder knyttet til norsk tilstedeværelse på Island som er eksklusive til bruk for det norske Forsvaret, og som islendingene da ikke har tilgang til. Det er helt vanlig praksis når vi sender norske militære bidrag til utlandet, selv i nære naboland som Island. I Norge har vi tradisjonelt ment at det er i norsk interesse å ha lav spenning i nord. Vi ligger der vi ligger, geografien får vi ikke gjort noe med, og vi har den naboen vi har, det får vi heller ikke endret på. Vi har hatt nasjonal interesse av en balanse mellom avskrekking og beroligelse, og det har vært viktig at norske styrker skal hevde norsk suverenitet, ikke minst i nord. Mener forsvarsministeren at supermakten USA har de identisk samme interessene som Norge av lav spenning i nord, eller kan USA under skiftende presidenter og regimer – det vet vi jo ingenting om – ha andre interesser vis-à-vis Russland enn småstaten og nabostaten Norge? [12:51:45]: Først: Repre- sentanten Moxnes gjentar nå budskapet om 47 baser. Det er en feilaktig framstilling av saken, og det blir ikke mer riktig om det gjentas. La oss legge det på plass først. I avtalen har vi lagt noen kriterier til grunn for norsk samtykke til opprettelse av omforente områder. Det første punktet der handler om avskrekking og beroligelse.

hver for seg eller samlet med rimelig grunn kunne sies å bidra til økt spenning i våre nærområder. Vi mener vi er godt i tråd med de kriteriene som er lagt til grunn, når vi har fremmet denne saken for Stortinget til beslutning.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

for saken): I dag skal vi diskutere en viktig og betydningsfull stortingsmelding med navn «Profesjonsnære utdanningar over heile landet». Det er et selvstendig poeng at Stortinget løfter de utdanningene som tilfører nøkkelkompetanse for å løse kjerneoppgaver i velferdsstaten. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid i arbeidet med saken. Første avklaring for meldingen er hva profesjoner er, nemlig utdanninger til bestemte yrker. Det er altså konkrete jobber du kan se for deg å gå inn i når du begynner på, eventuelt fullfører, disse utdanningene. I meldingen er det særlig lærere, sykepleiere og ingeniører som er trukket fram. Samtidig vet vi at vilkårene for samtlige profesjonsutdanninger har mye til felles. Egenarten til profesjonene må styrkes og videreutvikles. Det stilles høye krav til kvalitet og kvalifisering i dagens samfunn, som høyere utdanning må kunne møte med gode utdanninger og aktiv forskning. Utdanningstilbud må også være tilgjengelig, slik at man får like gode tjenester nær seg i hele landet. Det skal ikke bety noe hvor du bor, verken for tilgang på høyere utdanning eller på nødvendig og samfunnskritisk kompetanse. Landskapet for høyere utdanning i Norge har endret seg kraftig siden Borten-regjeringen av 1965–1971 iverksatte opprettelsen av Universitetet i Tromsø, Universitetet i Trondheim, innføring av niårig enhetsskole i alle landets kommuner og prøvedrift av norske distriktshøyskoler. Vi fikk høyskolereformen i 1994, og det nasjonale utdanningslandskapet har vært kontinuerlig i endring siden da. Nå har vi flere universiteter enn noen gang. Endret demografi med stadig flere eldre borgere krever omstilling. I tillegg gir klimautfordringer, teknologi og krig økt kompetansebehov og sterkere satsing på demokrati og medborgerskap. I komiteens innstilling samler komiteen seg om flere vurderinger som ligger til grunn for regjeringens utpekte retning i meldingen, og i enkelte konkrete spørsmål skiller komiteens medlemmer lag, som de ulike partiene vil redegjøre for. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen løfter flere tiltak for å møte kompetansemangelen og rekrutteringsutfordringer i dagens stramme arbeidsmarked. Det er stor aktivitet i økonomien, og det har vært rekordstore investeringer i fastlandsindustrien. Det krever eksempelvis en rekke dyktige ingeniører som kan sikre industrien og byggingen av landet videre, samt lærere som skal danne og utdanne morgendagens ingeniører og andre. Meldingen har i hovedsak tre hovedspor: kvalitet, kapasitet og mangfold. Det er vesentlig med nye grep for å styrke praktisk og praksisnær høyere utdanning. Det styrker kvaliteten både på utdanningene og på de utdannede kandidatene som skal over i arbeid. Videre må kapasiteten og rekrutteringen i større grad enn til nå møte samfunnets behov. For mange kritisk viktige stillinger står ubesatt for både lærere, sykepleiere og ingeniører. Ikke minst for å få mer mangfold flere med mangfoldig bakgrunn til å velge disse yrkesveiene videreføres kvoter for minoriteter, og det innføres kvoter for underrepresentert kjønn som et mer treffsikkert virkemiddel, med tverrpolitisk støtte. I tillegg vil jeg nevne at utdanningskomiteen nylig var i Finnmark og fikk sterke inntrykk om behovet for samiske barnehagelærere, samiske lærere og generell samisk utdanning og forskning. Regjeringen har prioritert Samisk Høgskole. Jeg vil trekke fram et utvalg av tiltak. Det skal bli lettere å bruke folk fra yrkesfeltet, som lærere, på utdanningene gjennom å ta bort krav til forsknings- og utviklingsarbeid som svarer til doktorgrad, for stilling som førstelektor. Dosentløpet gjøres mer praksisnært. Delte stillinger mellom praksisfelt og undervisning skal telles med i førstekompetansekrav. Videre vurderes krav til kvalitetsarbeid. Krav om fire doktorgradsprogram for å bli universitet fjernes, og institusjonene kan samarbeide om doktorgradsutdanninger. Det skal også bli enklere for vitenskapelige høyskoler å bli universitet. Rammeplanstyring reduseres, og

Avslutningsvis vil jeg peke på at meldingen har med seg 11,5 mill. kr i statsbudsjettet for 2024. Disse midlene vil være nyttige for å sikre innsats for videre styrking av profesjonsnære utdanninger i hele landet.

En av de største utford- ringene vi vil møte i Norge i framtiden, er mangel på folk til ulike yrker. Arbeidslivet endrer seg slik som samfunnet endrer seg, og det vil bli færre i yrkesaktiv alder, noe som gjør at vi må rigge utdanninger og arbeidsliv på andre måter. Mangel på arbeidskraft i flere yrker vil forsterke seg i årene som kommer, og vi har fortsatt ikke helt klart for oss alle de politiske løsningene som skal svare på disse utfordringene. Men i denne stortingsmeldingen peker vi på noen punkter som er avgjørende viktige for å kunne løse noen av de sentrale utfordringene i profesjonsutdanningene. Utdanningssystemet er det viktigste og mest effektive verktøyet vi har for å levere arbeidskraft til samfunnet. En av de store utfordringene vi nå ser i norske velferdstjenester i mange kommuner og fylkeskommuner jeg besøker,

Vi har ikke nok sykepleiere, vi har ikke nok lærere, vi har ikke nok ingeniører. Bare i Innlandet mangler vi nå 1 300 med helseutdanning, og det omfatter også yrkesfaglige utdanninger. Det Det er viktig for meg å påpeke at det ikke bare er institusjonene som har ansvar for å få utdannet nok folk til de yrkene vi trenger. Det handler også om et attraktivt arbeidsliv. Å rekruttere til profesjonsutdanningene handler om hva slags arbeid en nyutdannet møter i den andre enden. Det er viktig med heltidsstillinger, det er viktig med oppfølging av nyutdannede og mulighet til å utvikle seg som nyutdannet. Et av grepene vi tar i denne profesjonsmeldingen, er å bringe praksis og teori nærmere sammen. Utdanningene skal være profesjonsnære, de skal ha høy kvalitet, og vi må ha evne til å møte de ulike behovene for arbeidskraft i hele landet vårt. Utdanningen som skjer på institusjonene våre, legger det faglige grunnlaget for den kunnskapen som våre profesjonsutdannede skal bære med seg gjennom hele arbeidslivet. Det å kunne ha faglig utvikling og evne til å tenke kritisk og utviklende om egne arbeidsoppgaver bygger på den forskningsbaserte utdanningen som en møter på institusjonen, som studentene møter der. Teorien en lærer, er helt avgjørende i møte med praksisen, for å kunne reflektere og for å kunne bli gode lærere, gode sykepleiere og gode ingeniører. Derfor er det viktig å se sammenhengen mellom praksis og teori. Det er nødvendig med bedre samarbeid med praksisfeltet, slik som f.eks. delte stillinger kan gi. I møte med studenter på profesjonsutdanningene, særlig lærerutdanningen, har jeg hørt veldig mange si at det må bli en sterkere sammenheng mellom praksis og det som foregår på utdanningene. utdanningene. Jeg vil dvele litt ved mangfold, som det også står om i denne profesjonsmeldingen, f.eks. på lærerutdanningene. Når jeg besøker lærerutdanningsinstitusjoner og går i forelesningssaler eller møter studenter i kantinen, er det veldig mange jenter. Vi trenger å rekruttere også flere menn til lærerutdanningen. Det handler om arbeidslivet, men det handler også om de elevene våre og de guttene som sliter i skolen og trenger å ha mannlige forbilder. Mangfold er mer enn kjønn. Mangfold handler også om annen bakgrunn. Jeg vil trekke fram OsloMets konkrete arbeid for å rekruttere folk med innvandrerbakgrunn inn i profesjonsutdanningene. helt avgjørende i møte med store samfunnsutfordringer vi har i samfunnet på andre måter, og som vi trenger mer systematisk arbeid med og mer oppfølging av fra institusjonene, men også fra oss som politikere. Det er viktig å påpeke at det er omtalt i profesjonsmeldingen. Til slutt: Jeg tenker vi kan ta flere innlegg for å peke på andre ting. Ni ls T.

Sykepleierne er de første vi møter i livet, og de som tar farvel med oss. De ser oss på vårt aller mest sårbare, og de er våre sterkeste medspillere. Lærerne er de som åpner døren til kunnskapsuniverset og sørger for at alle barn får muligheten til å lære og utvikle seg, til beste for hver enkelt og for samfunnet. Ingeniørene legger til rette for at samfunnet vi lever i, fungerer både praktisk og teknisk, og de jobber med både harde og myke ting, det som er nært oss, og det mange av oss ikke tenker over at vi omgir oss med hele tiden. Det er én ting som er bra med denne meldingen, og det er at det har blitt mer diskusjon rundt tre av våre viktigste profesjonsutdanninger: lærer, sykepleier og ingeniør. Summen av de menneskene gjør samfunnet vårt til et av verdens beste, og det vil Høyre ta godt vare på. Støre-regjeringen velger å la en god mulighet til å løfte disse profesjonsutdanningene gå fra seg. Det er utfordrende å rekruttere til flere av utdanningene, det må vi i fellesskap løse dersom vi også framover skal ha et godt samfunn. Men det er ikke gjort i en håndvending, og det finnes ingen enkle løsninger. Støre-regjeringen velger å møte rekrutteringsutfordringene ved å senke kravene. Det er korttenkt og kortsiktig og vil verken sikre nødvendig kvalitet i tjenestene eller statusen til yrkene. Skal vi lykkes med å rekruttere flere unge til profesjonsutdanningene, må de se utviklingsmuligheter, og de må vite at yrkene er attraktive og vel ansette. Sykepleierstudentene må vite at det er karriereveier – at spennende masterutdanninger innen anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft eller jordmor er mulige veier videre. I tillegg må de vite at de kan forvente en turnus de kan leve med over tid, og som kan kombineres med familieliv. Lærerstudentene må også se muligheter for karriereveier. karriereveier. Solberg-regjeringen innførte lærerspesialistordningen for å beholde de gode lærerne i klasserommet og gi mulighet for utvikling og spesialisering. Den avskaffet dessverre nåværende regjering. Nyutdannede lærere må også vite at de får god oppfølging og kan jobbe i et utviklende kompetansemiljø med kultur for læring. Ingeniørstudenten er en særs attraktiv arbeidstaker med kompetanse som er viktig for helsevesenet, for det konkurranseutsatte næringslivet og for det offentlige. Ingeniøren må være trygg på at kompetansen hen innehar, er like verdifull uavhengig av geografi. Forskningsbasert kunnskap er grunnleggende for all høyere utdanning. Det gjenspeiles i at en av de grunnleggende prinsippene i norsk høyere utdanning er at undervisningen skal være forskningsbasert. Det er derfor skremmende at regjeringen framstiller forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som motsetninger. Høyre vil sterkt advare mot å framstille dagens profesjonsutdanninger som for akademiserte tvert imot. Det er all grunn til å holde fast ved at forskning skal være en viktig del av profesjonsutdanningene også i framtiden, og regjeringen får derfor ikke Høyres støtte til å lempe på kravene. Skal vi lykkes, må vi ha mer forskning, mer kunnskap og flere utviklingsmuligheter. Høyre tror ikke på regjeringens løsning med å redusere kravene til kunnskap og forskning; vi tror på det motsatte. Vi tror på klare krav og forventninger til dem som søker seg til noen av samfunnets viktigste og mest komplekse yrker, og vi mener at god allmennkunnskap, god skriftlig og muntlig framstillingsevne og gode regneferdigheter er grunnleggende enten du skal bli sykepleier, lærer eller ingeniør. Dette handler om samfunnsbygging, om folk og om framtiden. Skal vi lykkes framover, må vi sørge for muligheter for alle. Høyre mener det ikke finnes noen grunn til å ha lavere ambisjoner på vegne av dem som har valgt den yrkesfaglige utdanningsretningen. Derfor er vi opptatt av en akademisk og en yrkesfaglig søyle i utdanningssystemet. På den måten vil alle kunne klatre, og det vil være langt større grad av internasjonalisering og mobilitet også for den yrkesfaglige søylen. Framtiden Framtiden trenger mer kvalitet, mer kunnskap og mer kompetanse. Profesjonsmeldingen gjenspeiler ikke det.

vi ser positivt på at man vil legge større vekt på erfaringsbasert kunnskap. Det er viktig å gjøre utdanningene mer fleksible og å legge til rette for at fagmiljøene selv kan forme utdanninger som er tett på praksis. er det grunn til å være skeptisk til deler av den økende akademiseringen i samfunnet generelt og innenfor profesjonsfagene spesielt. Det er vesentlige ulikheter mellom mange av de tradisjonelle universitetsstudiene og typiske profesjonsstudier, og det er viktig å bevare de enkelte utdanningsretningenes egenart. Profesjonsstudienes primære mål må være å utdanne gode fagfolk som er etterspurt i arbeidslivet, ikke å utdanne forskere. Jeg vil imidlertid advare mot at kravene senkes. Teoretisk kunnskap er viktig og nødvendig i profesjonsstudiene, og noen formelle krav om utdannelse og karakterer må det være for å opprettholde kvalitet i utdanningene. Fremskrittspartiet er skuffet over at regjeringen møter deler av rekrutteringsutfordringene ved å senke kravene. vil det verken sikre nødvendig kvalitet i tjenestene eller statusen til yrkene. Det er viktig å beholde utdanningenes egenart, og den riktige veien å gå er å sikre én yrkesfaglig og én akademisk utdanningssøyle. forventer at regjeringen i den varslede fagskolemeldingen våren 2025 legger til rette for norske fagskolers innplassering i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, NKR, og European Credit Transfer and Accumulation System, Det vil ivareta fagskolestudentenes mulighet til mobilitet, og det vil styrke den yrkesfaglige studieretningen. Uansett hvilke fag lærerne skal undervise i, må de ha kompetanse til å integrere de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning i faget. Vi mener dette er viktig. støtter regjeringens forslag om å justere på kravet til praktisk-pedagogisk utdanning, PPU, da dette vil gjøre veien enklere for dem med erfaringskunnskap. Vi ser også positivt på at meldingen tar til orde for forsøk med alternativ organisering av grunnskolelærerutdanningen,

Både nå og i framtiden er det behov for gode lærere, og det må legges til rette for en positiv utvikling. Skolen må være en attraktiv arbeidsplass og gi flere lærere muligheten til karriereutvikling i skolen innenfor undervisning. Da er det viktig å legge til rette for flere karriereveier og stillingstyper, og en mer differensiert lærerutdanning kan være med på å bidra til til dette. Det bør ses på muligheter for å gjøre lærerutdanningene mer fleksible og mangfoldige. Det er verdt å merke seg at lærerskolen ikke ble treårig før i 1973. Før 1973 var den bare toårig. Dermed hadde de mest erfarne lærerne på 1980- og 1990-tallet bare to års utdanning som lærer. Muligheter for mer differensierte lærerutdanninger med ulik lengde, ulike praksismodeller og fleksible løp er løsninger som bør vurderes når framtidens skole og framtidens lærerutdanninger skal planlegges. Fremskrittspartiet er i den sammenheng positiv til en forkortet og mer fleksibel PPU. Fremskrittspartiet mener at gjennomført studieforberedende med klare karakterkrav i matematikk og norsk bør være hovedregelen for opptak til sykepleierstudiet, men vi stiller oss ikke avvisende til at det åpnes for forsøk med kvalifisering fra fagbrev til sykepleieryrket. I dag er det krav om karakteren 3 i norsk og matematikk for opptak til sykepleierstudiet. Dette er lave krav, og i et yrke der pasientbehandling og korrekt dosering av medisiner er svært sentrale bestanddeler, er også språkforståelse og god tall- og matematikkforståelse Vi er derfor imot å senke kravene. Ved å senke karakterkravene bidrar man til å svekke ikke bare sykepleieryrkets status, men også tilliten til er også skuffet over at meldingen er sparsom i omtalen av ingeniørutdanningene, og at mangfoldet innen ingeniørutdanningene ikke kommer godt nok fram. Her vil jeg vise til høringsuttalelsen fra NITO, der de skriver: «Ingeniør-, bioingeniør- og ortopediingeniørutdanninger er alle rammeplanstyrte profesjonsutdanninger som har ulike utfordringer knyttet til kapasitet, rekruttering og ressurstilgang. Vi hadde forventet tydeligere prioriteringer og sterkere virkemidler for å løfte disse utdanningene i stortingsmeldingen.» støtter ikke avvikling av rammeplan for ingeniørutdanning. Det er viktig å sikre mobilitet for ingeniører, både innenlands og utenlands.

[13:14:26]: Dette er en viktig sak. Det er en melding som egentlig omhandler selve grunnplanken i det som holder velferdsstaten og samfunnet vårt oppe, nemlig alle våre profesjonsutdanninger og alle de som velger å bli en del av vårt helsesystem og utdanningssystem og bidra inn i det grønne skiftet – altså, våre aller, aller viktigste samfunnsfunksjoner. er det selvsagt helt avgjørende at vi har utdanninger som sørger for at vi har nok sykepleiere, lærere, sosialarbeidere og ingeniører i framtiden, både i byene – der hvor de fleste bor, og hvor behovet er stort – og ute i tettsteder og bygder, der alle har krav på de samme tjenestene, og hvor de samme oppgavene skal løses. Nå er vi der at vi mangler kompetanse på de fleste felt. Både i offentlig og i privat sektor er det kamp om de kloke hoder og dyktige hender, og stadig flere steder ser vi at det går ut over kvalitet og noen steder også forsvarlighet. Sånn kan vi selvfølgelig ikke ha det, og det er en høyst mager trøst at dette ikke er et særnorsk fenomen. Tvert imot betyr det at vi ikke kan hente kompetansen fra andre land nær oss; vi trenger å utdanne folkene våre selv. Derfor må vi sikre oss framtidens kompetanse på egen hånd, og vi må legge til rette slik at flest mulig vil søke en profesjonsutdanning. Det er et problem at søkertallene til flere yrker nå synker, og spesielt i barnehagelærer- og lærerutdanningen er det tilnærmet en krise vi nå står overfor. Da må vi sørge for at rammevilkårene er slik at utdanningsinstitusjonene våre får uteksaminere tilstrekkelig og god nok kunnskap til å gyve løs på oppgaven. Så vil jeg gå over til noen av de områdene som tas opp. Jeg rekker ikke innom alle, selv om vi har fått litt ekstra taletid i dag, men noen bør vi jo trekke fram. Det er mange veier fram til økt kompetanse og nye oppgaver, og det burde være flere enn det vi faktisk har i dag. Det er jo ikke slik at alle velger å ta en høyere utdanning i første runde, kanskje tar man en yrkesfaglig utdanning først. Som LO skriver i sitt høringsinnspill: høringsinnspill: «En som er tømrer, kan i dag utdanne seg til bygningsingeniør gjennom y-veien. Like naturlig bør det være at en barne- og ungdomsarbeider må kunne fortsette for å bli barnehagelærer og at en helsefagarbeider kan få muligheten til å bygge på til sykepleier uten å gå tilbake til videregående Det er derfor viktig at man fjerner de barrierene som begrenser muligheten til å videreutdanne seg. Vi trenger økt kompetanse innenfor helse og omsorg, og da må vi også tenke nytt. Så til forskning: Regjeringen foreslår å rendyrke dosentstigen til å bygge på yrkeserfaring og

Deretter kan jeg jo ikke gå herfra i dag uten å nevne studentene våre, og denne gangen studentmobilitet. I en stadig mer global verden er det økende behov for erfaring fra andre land, kulturer og språk. Er det noe verden trenger nå, er det unge som evner å se utover egne landegrenser og finne muligheter i fellesskap. Derfor er alle tiltak som øker graden av internasjonalisering, velkomne. Stortinget har også vedtatt en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet så sent som i 2021, og der vedtok denne sal at man skal innføre en ordning hvor studenten selv melder seg aktivt av et utenlandsopphold, altså en form for aktiv avmelding. Tanken er at det å ta et opphold i et annet land under studietiden er så viktig at det faktisk er normalen – og selvsagt ikke noe man må gjøre, men alle tiltak som stimulerer til økt utveksling, mener vi er positive. SV fremmer derfor et forslag om dette i dag, og vi hadde håpet på støtte fra flere enn Venstre og Rødt, da dette egentlig er noe som allerede burde ha vært fulgt opp. Avslutningsvis vil jeg kort nevne behovet for tilstrekkelige og gode praksisplasser. Det er et problem i dag, mange steder et stort problem. Profesjonene våre er praktiske yrker, så selv om det er mye teori og akademiske forventninger, er det viktig å ha en mulighet for å øve, bruke teorien inn i den praktiske utøvelsen og bli kjent med det arbeidslivet man utdanner seg til. Her har det private vært hakket bedre enn det offentlige, og det holder ikke – her må alle bidra. Kommuner og helseforetak må ta grep og sikre at dette skjer, og derfor fremmer vi sammen med Rødt i dag et forslag som vil trekke oss i en bedre og riktig retning i så måte. Det er mye som bidrar til å gjøre profesjonsutdanningene våre gode, og som med det sikrer nødvendig kompetanse inn i framtiden og vil øke interessen for viktige yrker blant våre unge og for framtidens generasjoner. Grunnplanken må på plass, og den må forsterkes. Med det tar jeg opp de forslagene SV er med på.

Velferdsstaten bæres av de profesjonsutdannede, sies det. Det er det mye sant i, for velferdsstaten er sykehusene, barnehagene, skolen, Nav-kontorene og kollektivtransporten, og der jobber det mange med treårig profesjonsutdanning – de såkalte treåringene. Vår trygghet og vår hverdag er avhengig av en sterk velferdsstat og dem som jobber der. Derfor er det også en felles bekymring i denne salen at det er nedgang i søkere på mange av de nøkkelutdanningene vi trenger for nettopp å ha en sterk velferdsstat. Dette er ikke et framtidsproblem, dette er et problem her og nå. Vi har kommuner i Norge hvor man ikke har pedagogiske ledere, hvor man ikke har barnehagelærere. Da er det heller ikke et pedagogisk tilbud å gå i barnehage. Vi må satse på profesjonsutdanningene, og vi må satse på studentene våre. Studentene våre trenger en utdanning som forbereder dem på de yrkene de skal ut i. Disse utdanningene er basert på både teoretisk og praktisk læring. Derfor vil jeg gjerne fortsette der Grete Wold slapp, nemlig med praksisperioden, praksisperioden er nettopp der studentene skal kunne prøve ut den teoretiske kunnskapen de har lært i auditoriet eller i klasserommet. Det er der de skal kunne øve seg på yrkesrollen. Det er der de – med veiledning – skal kunne teste sin egen kunnskap, kanskje oppdage ting de ikke kan godt nok, og ha muligheten til å reflektere. Noen studenter skal faktisk også erkjenne at det er en annen vei de bør velge, framfor det studieløpet de er i gang i. Jeg er barn av to profesjonsutdannede, og jeg er profesjonsutdannet selv, to ganger. Jeg må med hånden på hjertet si at jeg har hatt både gode og dårlige praksisperioder. Jeg har stått alene i et bomberom på et menighetssenter og drevet en nyoppstartet ungdomsklubb med én og en altså den man skyter med. Jeg har også hatt en veileder i en annen praksis som så meg, som drøftet med meg, som var opptatt av bl.a. å spørre: Hvorfor valgte du dette? Så du hva som skjedde da du sa sånn og slik? Jeg må innrømme Jeg må innrømme at jeg ble relativt selvstendig i den første, men lærte ikke så mye. Jeg ble utrolig mye mer reflektert i den andre. Jeg hører historier om folks praksis, f.eks. sykepleiere som har praksis i et bakeri. Man lærer kanskje stressmestring i et bakeri. Man lærer kanskje å jobbe på tid og akkord i et bakeri, noe som kan være fornuftig nok i dagens sykehussituasjon. Man lærer ikke å legge veneflon, hvordan man skal roe ned et redd barn, eller journalføring – så vidt jeg vet – på et bakeri. Derfor er det gledelig at regjeringen fokuserer på nettopp praksis, men det er ganske skuffende at de ikke vil være med og forplikte kommuner og helseforetak til å stille med praksisplasser innen helse- og lærerutdanning. Jeg er selv praksislærer i mitt opprinnelige yrke, i barnehagen. Å være praksislærer er ganske forjettet. En av de få gangene i løpet av et år man føler seg attraktiv som barnehagelærer, er når høgskolen trygler: Kan du være så snill å ta tre ekstra? Da må man være faglig og si: Dessverre, det er ikke mulig. Rammene for å være praksislærer er stadig dårligere. All veiledning må skje før og etter arbeidstid. Prøv å ha veiledning 06.30–07.15 – det er ikke den beste tiden på døgnet. 2024 Hvis vi skal sikre at de yrkene vi er så avhengig av i velferdsstaten, skal være attraktive, må vi satse på dem. Hvis vi skal sikre at de studentene som utdanner seg til å bli sykepleiere, lærere, ingeniører

praksis ha høy kvalitet for alle – og ikke som Pedagogstudentene illustrerte det under Arendalsuka: en pølsebu hvor man kan få alt fra en falukorv til en flytedings i lompa. Guro Holm

[13:24:28]: Vi trenger kvalifiserte lærere i klasserom i hele landet vårt. Vi trenger også kompetente sykepleiere rundt om på sykehus og i hjemmetjenesten, og vi trenger ingeniører som kan løse både hverdagsproblemer og verdensproblemer rundt i hele landet. da trenger vi at disse folkene har en relevant utdanning av høy kvalitet. Denne stortingsmeldingen har vakt stort engasjement blant dem som jobber i profesjonene, og for Venstre har det alltid vært viktig å høre på dem som har skoen på, når de sier hvor den trykker. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke hører på sykepleierne. Norske sykepleiere har høy kompetanse, og vi har grunn til å være stolte av den norske sykepleierutdanningen. Men regjeringen foreslår å svekke kompetansen for sykepleiere, til store protester fra Norsk Sykepleierforbund. De kaller regjeringens forslag om å senke kravene for å komme inn på sykepleierstudiet både historieløst og kunnskapsløst. Venstre er også skuffet over at regjeringen i liten grad knytter ingeniørutdanningen opp mot satsing på realfag, for vi står i en realfagkrise. Vi vet at barn og unge mister interessen for realfag tidlig i skoleløpet, og i en melding hvor vi skal se på profesjonsutdanningene, er det helt essensielt at dette ses i sammenheng med satsing på realfag. Regjeringen Solberg innførte krav om gjennomsnittskarakter 4 i fellesfaget matematikk, eller bestått i programfaget matematikk, i tillegg til krav om karakter 3 i norsk og 35 skolepoeng for å komme inn på lærerutdanningen. Dette kom i lag med en historisk satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Vi så at søkertallene for studiene økte fram til 2019. Etter innføringen så vi noe som var minst like viktig, og det var at gjennomføringsgraden hos dem som starter på lærerutdanningen, økte. økte. Regjeringen ønsker å åpne for at det skal bli lettere å lempe på kravet for å komme inn på lærerutdanningen. Det gjør den på bekostning av barn og unges framtid. Vi vet at læreren er det viktigste vi kan satse på hvis vi vil ha bedre kvalitet i tilbudet vi gir til barn og unge. Da er det etter Venstres syn et tilbakeskritt å skulle senke kravene for å komme inn på lærerutdanningen. Framtiden vår trenger tiltak som hever kvalitet og status, ikke tiltak som bygger det ned. det ned. Skal vi lykkes med den omstillingen vi står foran, trenger vi å sørge for at flest mulig kan bevege seg i utdanningssystemet vårt. Derfor er vi glad for at vi får flertall, uten regjeringspartiene, for å sørge for å iverksette tiltak som får ned saksbehandlingstiden på utenlandsk utdanning. å merke uten regjeringspartiene – har sendt en tydelig bestilling til regjeringen om å sørge for at fagskolene skal innplasseres i NKR og ECTS, sånn at fagarbeidere skal kunne klatre på den yrkesfaglige søylen. Venstre har klare forventninger om at dette skal bli en del av regjeringens varslede stortingsmelding for fagskolene våren 2025.

I åra som kjem, er det sannsynleg at knappleik på kompetanse vil bli ein av dei viktigaste flaskehalsane for å løyse dei store utfordringane me som samfunn står overfor. Mangel på ingeniørar kan hemje framveksten av ny grøn verksemd som er nødvendig for å få til det grøne skiftet. Mangel på lærarar kan gjere det utfordrande å oppretthalde fellesskulen, og mangel på helse- og sosialfagleg personell kan gjere det krevjande å gje gode tenester i heile landet. Lærarar, ingeniørar og helse- og sosialfagleg personell har nøkkelroller for velferd og verdiskaping i heile det norske samfunnet. Vi treng nok folk med rett kompetanse for framtida. På same tid søkjer stadig færre seg til viktige velferdsutdanningar. Det krev kraftfulle tiltak. Med profesjonsmeldinga vil regjeringa styrkje den erfaringsbaserte kunnskapen, gje fagmiljøa større handlingsrom og gje fleire moglegheiter til å utdanne seg til desse viktige yrka. viktige yrka. Problema med rekruttering og knappleik på kompetanse er særleg alvorleg i distrikta. Regjeringa meiner difor det er grunn til å sjå på eigne tiltak i dei minst sentrale kommunane, og vi vil vurdere generelle tiltak og personretta ordningar for å betre tilgangen til personar med høgare utdanning i distriktskommunane. Regjeringa vil at fleire skal få ta ei profesjonsutdanning. Difor vil regjeringa – fjerne nivåkrava til sjukepleiarutdanninga og opne for fleire forsøk med kvalifisering frå fagbrev til sjukepleiaryrket, altså Y-vegen Y-vegen – opne for forsøksordningar og fleire vegar inn til læraryrket, og opne for at universitet og høgskular som ønskjer det, kan få dispensasjon frå nivåkrava for opptak til lærarutdanningane

langt unna campus. Det har vi gjort med gode resultat. No vil vi òg at dei private helsetenestene skal bidra, og at praksisplassar inngår i nye avtaler mellom offentlege helse- og omsorgstenester og private leverandørar. leverandørar. Regjeringa vil forsterke eigenarten og relevansen til profesjonsutdanningane. Dette er utdanningar med lange tradisjonar og med ein kunnskapsbase som er bygd på praksisnær erfaring. I dag fører nokre av krava som blir stilte til kvalitet, til at det blir vanskelegare enn det burde vere å tilsette folk med erfaring frå praksisfeltet. Eg meiner det er viktig å få fleire profesjonsutøvarar inn i fagmiljøa for å bringe relevant og heilt nødvendig erfaring frå arbeidslivet inn i utdanningane. Det skal regjeringa sørgje for gjennom å endre krava til førstelektor- og og til fagmiljøa som tilbyr masterutdanningar med obligatorisk praksis. Sånn får vi ein betre balanse mellom erfaringskunnskap og akademisk, forskingsbasert kunnskap i utdanningane. Profesjonsnærleik i utdanningane bidrar til kvalitet og er avgjerande for å utdanne profesjonsutøvarar for framtida. Utdanningane treng fleksibilitet både for å tilsette folk med praksiserfaring og for å leggje til rette for praksis. Regjeringa ønskjer å ta i bruk heile landet. Det gjeld ikkje berre distrikta, men alle folka som bur i landet. Det er sterkt behov for høg deltaking i samfunns- og arbeidslivet her i landet framover. Då er det eit vesentleg problem om store grupper i samfunnet ikkje oppfattar profesjonsutdanningane som attraktive utdanningar. Viktige samfunnsinstitusjonar som helsetenestene, skulane og barnehagane bør ha ei bemanning som speglar befolkninga. Det er òg viktig at folk med utdanning og yrkeskvalifikasjonar frå utlandet får brukt kompetansen i Noreg. Komiteen peiker på at saksbehandlingstida for å få godkjent utanlandsk utdanning må bli kortare. Det meiner eg er ei viktig påminning, og det er noko regjeringa arbeider med å løyse.

Høyre kan ikke være med på forslag som bidrar til en reell svekkelse av sykepleie som profesjon. Å senke kravene kan få alvorlige konsekvenser og føre helsetjenesten i feil retning. Høyre kan heller ikke være med på å svekke kravene til lærerutdanningen og mener det er grunnleggende feil at ikke alle utdanninger lenger skal stille samme krav for å komme inn. I tillegg til forslaget om PPU-light er dette med på å undergrave kvaliteten og den faglige tyngden til lærerutdanningen. Med så mange ulike por ter inn til studiet er vi bekymret for at det blir et system med så mange unntak at lærerutdanningen forvitrer. Det skal være et minstekrav for å bli lærer. Hvordan mener statsråden at Støre-regjeringens svekkelse av kravene til studentene vil påvirke studiemiljøene og institusjonenes attraktivitet? [13:33:50]: Det er eit min- stekrav i dag for å bli sjukepleiar, det er eit minstekrav for å bli lærar, og det er eit minstekrav for å bli alt mogleg anna i høgare utdanning, og det er at ein står på eksamen i høgare utdanning. omtrent alle andre utdanningar er kravet for å kunne begynne på utdanninga at ein har generell studiekompetanse. Me ser få grunnar til at det skal vere annleis for sjukepleiar- og lærarutdanningane. Me har difor kome med dei forslaga me vil. Me er heilt sikre på at utdanningsinstitusjonane sikrar den kvaliteten i utdanningane som gjer at kandidatane kan det dei skal når dei går ut frå utdanninga og ut i yrkeslivet. Me har valt å halde på

I en sykepleiers hverdag beregner man medisindoser i milligram og mikrogram. En liten regnefeil kan bety forskjell på liv og død, det er veldig alvorlig. Det ser til og med ut til at statsråden har tatt det til etterretning, for i spørretimen forrige uke trakk statsråden fram at vi viste mistillit til at institusjonene klarer å drive undervisning som utstyrer kandidatene med nødvendig kompetanse. Men i innstillingen til opptaksmeldingen peker regjeringspartiene på at det er svært viktig at medikamentberegning håndteres på en måte som sikrer både kvalitet og trygg gjennomføring, og de ber om at behovet for en nasjonalt styrt medikamentregningseksamen vurderes. Da blir mitt spørsmål: Er det statsråden som har mistillit til egen politikk? Statsråd Oddmund Hoel [13:35:47]: Me har full til- lit til at utdanningsinstitusjonane er i stand til å utstyre dei kandidatane dei sender ut frå utdanningane, med den kompetansen som trengs,

heilt med på det som me – våre parti – har sagt i innstillinga, om at me skal vurdere det for medikamentrekningseksamen som ei ekstra sikring. Men det som står igjen, er at Høgre ikkje har tillit til det heller. Høgre har ein mistillit til at utdanningane greier å gjere den jobben.

si at vi står midt i – en krise når det gjelder barnehagelærer- og lærerutdanningen. Det bekymrer oss alle at søkertallene går ned, og de synes dessverre også å synke. Så har avskilting av lærere blitt et begrep, og vi i SV mener jo at det har brakt oss bort fra målet, ikke nærmere, som jeg kanskje tror forrige representant ønsker. skoleverket, stoppes, og ofte er det matematikkravet som gjør at vi mister en del ressurser inn til lærerutdanningen. Nå åpnes det for å søke dispensasjon.

er at me vil gje dispensasjonar til dei institusjonane som kan vise til at dei set inn tiltak som kompenserer for det som karakterkravet er meint å skulle Så får det vise seg kor mange som ønskjer å søkje om ein sånn dispensasjon. Når me ikkje har gått til det steget å fjerne karakterkravet, er det fordi lærarutdanningane er masterutdanningar. Det skal skrivast ei masteroppgåve, og me vil forsikre oss om at at kvaliteten på dei utdanningane vil vere god nok før me eventuelt går til det steget. Så der må me hauste erfaringar. Me er opne for begge utfalla i den andre enden her, men no skal me la

[13:39:05]: Vi kan ikke snakke om utdanning uten å snakke om gratisprinsippet. Gratisprinsippet står sentralt i norsk utdanning og er avgjørende for at alle skal kunne ta en utdannelse. Dessverre er det sånn at praksis kan være dyrt hvis man må reise, vi vet at en del studenter må reise. De må ha praksis andre steder i landet. Det betyr både at man har reiseutgifter, og at man må leie bolig. Vi vet også at ganske mange oppdager nye steder i landet gjennom praksis, og kanskje får de tilbud om fast jobb nettopp der de har vært i praksis, når de er ferdig utdannet. Det trenger vi. Jeg vil nevne f.eks. Frøya kommune, som må leie inn barnevernsarbeidere, som kommer og bor på hotell, fordi man ikke har søkere til stillinger. Derfor lurer jeg på: Hvorfor kan ikke regjeringen stille seg bak Rødt og SVs forslag om at man skal styrke

om ei intensjonsavtale som skal styrkje utdanningane, særleg profesjonsutdanningane og særleg praksis. Det – kombinert med at me no har gått inn med midlar til bu- og reisestøtte til studentane i eit par statsbudsjett – har gjeve veldig gode resultat. me har tru på at den frivillige samarbeidslinja me har lagt opp til med kommunane, vil gje resultat, nettopp dei resultata som representanten peikar på. Me har behov for å ta meir av landet i bruk som praksisarena. Det gjev folk som vil bu i dei kommunane.

ja, det er en del kommuner som legger godt til rette for studentene sine, som kanskje har et hus hvor de kan tilby hybler, og som er gode til å vise dem kulturtilbud, osv.

Dette er eg heilt einig i. Det som me òg må sjå her, er at kommunane har ei sterk eigeninteresse i å trekkje til seg studentar som kan ha velferdstenestene eller skulane i kommunane som praksisarena. Det er arbeidsgjevarane som har plikta i samfunnet og kravet på seg til å skaffe den kompetansen ein treng. Det me no ser, er ei veldig gledeleg utvikling utover i landet, som er eit utslag

vår inngang, med bu- og reisestøtte til studentar, kombinert med at kommunane sjølv tek eit sterkare ansvar og ser eigeninteresse i å få tak i studentar, vil få ganske store endringar til å skje framover. Guro Holm Skillingstad

eigentleg vil føre til at me når det målet. Det er det som er heile inngangen vår med profesjonsmeldinga. Ho har ei brei vifte med tiltak som har dette som utgangspunkt: Me må tenkje nytt om profesjonsutdanningane. Me er i ein situasjon med kompetansemangel

[13:45:11]: I dag sikrer vi utviklingen av våre profesjonsutdanninger og styrkingen av velferdsstaten. Vi forbedrer kvaliteten og relevansen i profesjonsutdanningene, som er avgjørende for å sikre at utdanningen er tilpasset behovene i samfunnet og i arbeidslivet. Lærer-, ingeniør-, helse- og sosialfagene er profesjoner som utgjør ryggraden i vår velferdsstat, og som vi har et økende behov for framover. I tillegg foreslår vi mer fleksible utdanningsløp og økt vekt på praksisnær undervisning, og det er noe vi i Senterpartiet støtter helhjertet. Dette vil bidra til at flere får muligheten til å fullføre en utdanning som er relevant for deres arbeidssituasjon og livssituasjon. Sammen med Arbeiderpartiet har vi i Senterpartiet framhevet viktigheten av å ha en desentralisert struktur på utdanningstilbudene. Det er avgjørende at utdanningene er tilgjengelig i hele landet og ikke bare i de store byene. Det sikrer at vi får utdannet folk som kan jobbe både i sentrale og perifere områder. områder. Vi må huske at levende lokalsamfunn er avhengig av at vi har kvalifiserte lærere, sykepleiere og ingeniører som kan bidra til utviklingen der de trengs mest.

Medikamentregning handler om pluss, minus, gange og dele. Man kan være en racer i hoderegning, men slite med ligninger og algebra, og det bør man ikke bli straffet for. Jeg kan ta meg selv som eksempel. Jeg hadde realfagsmatte på videregående og hadde 4 og 5 i det. Jeg strøk på første eksamen i medikamentregning. Jeg hadde medstudenter som hadde 2 eller 3 i matematikk, vanlig matte, og de klarte det på første forsøk – ikke noe problem. jeg har full tillit til at institusjonene klarer å lose studentene igjennom medikamentregningseksamen på en god måte uten å ha et karakterkrav i bunnen. det er ikke lave krav for å komme inn på sykepleierutdanningen i dag. Det er veldig mange institusjoner hvor en må ha et snitt på mellom 4 og 5 for å komme inn, og da har en ikke dårlige karakterer. Det er å snakke ned sykepleierstudiet. En kan ha 5 i snitt og ha 2 i matte, og det mener jeg man ikke bør bli straffet for. Lise

som representanten før meg refererte til, at det er høye snitt på en del av profesjonsutdanningene våre, men vi ser også at vi mangler studenter mange steder. Som flere før meg har sagt her i dag, er en av de store utfordringene vi har i Norge, å få riktig kompetanse på rett sted. Mange, både i næringslivet og i offentlig sektor, sliter kraftig. Det vi gjør i denne profesjonsmeldingen, det regjeringen løfter fram her i profesjonsmeldingen, er å bygge ned noen av de barrierene som hindrer folk i å ta utdanning. Vi trenger at alle som vil utdanne seg, får mulighet til å gjøre det, hvis de har generell studiekompetanse. Drømmesituasjonen er som sagt at det skal bli kø, at vi øker attraktiviteten, at flere får lyst til å bli lærer, og at flere Det er også viktig å påpeke i denne debatten at mangelen på søkere til f.eks. lærerutdanning ikke er et særnorsk fenomen. Veldig mange land i Europa sliter med å få nok søkere. – Voteringer 2024 tvers av land i Europa for å identifisere: Hvorfor er det slik, og hva kan samfunnet og politikken gjøre med det? Profesjonsmeldingen er en veldig, veldig god start på at vi skal komme et steg i riktig retning. Det løftes fram fra høyresiden at det å fjerne nivåkrav gjør at vi vil få dårligere sykepleiere og dårligere lærere. Det er heller ikke riktig, for man må bestå eksamen på institusjonen for å få mulighet til å utføre sykepleieryrket eller til å bli lærer. Vi fjerner jo heller ikke nivåkravene på lærerutdanning. Vi gir dispensasjonsmulighet for de institusjonene som ønsker å prøve det ut, når de får mulighet til det, må de også ha kompenserende tiltak som møter de studentene som da kommer inn på et lavere karakterkrav. Dette er viktige tiltak for å få flere til å søke seg inn, men samtidig får institusjonen mulighet til å møte den studentgruppen som de har Vi ser også forskjeller på institusjoner, f.eks. på hvordan folk består medikamentregning, eller hvor mange som består lærermasterløpet for lærerutdanning, og der er det også viktig at institusjonene samarbeider og selv ser på muligheten til å kunne finne de beste løsningene. steder i Norge, på profesjonsutdanninger, handler om å møte behovet vi har i Norge i ulike kommuner og på ulike steder. Det handler ikke om å senke kvaliteten, men om å møte det velferdstilbudet Norge har og det kravet våre innbyggere har på å få lovpålagte tjenester i våre kommuner, fylkeskommuner og sykehus. [13:51:28]: Profesjonsutdannin- gene har helt avgjørende nøkkelroller i vårt velferdssamfunn. Koronapandemien var kanskje et forstørrelsesglass på disse profesjonenes betydning. Vi husker godt listene over hvem som var samfunnskritiske, og hvem som kunne ha barn i barnehagen og ikke, særlig de av oss som var i den situasjonen at det var helt avgjørende for å få hverdagen til å gå rundt. Vi husker hvem som måtte på jobb for å få Norge til fortsatt å stå på beina i en krevende tid. Jeg husker også da vi i Stortinget vedtok nye ordninger innenfor Nav-apparatet som skulle sørge for økonomisk trygghet. Da krevdes det ITingeniører som fikk dette på plass lynraskt, slik at folk fikk pengene sine på konto. Profesjonsutdanningene og disse yrkene utgjør helt grunnleggende, samfunnskritiske roller.

utdanningene. I de to nordligste fylkene sto nesten halvparten av studieplassene på sykepleie tomme i fjor høst. Det er kritisk. Skal vi sørge for at våre ungdommer ønsker seg til de utdanningene, må det være attraktivt å være i dem. Det må være utdanninger av høy kva litet, men det må også være et arbeidsliv i andre enden der man kan se for seg en lang karriere. karriere. I denne meldingen tar regjeringen opp noen av de viktigste problemstillingene i utdanningen, bl.a. møtet med praksis og koplingen mellom teori og praksis. Det tar vi nå tak i. Noe av det som er viktig i disse utdanningene, er at vi møter dem når vi er i en situasjon hvor vi trenger hjelp. Det handler om et system og en velferdsstat som speiler hele befolkningen. Vi vet også at profesjonsutdanningene er noen av de mest kjønnsdelte utdanningene. Derfor henger denne meldingen nøye sammen med opptaksmeldingen som komiteen avga innstilling om tidligere denne uken. Der innfører vi nå kjønnsnøytrale kvoter for å kunne ha en bedre balanse i utdanningene og dermed også i tjenestene ute, nærmest folk. nærmest folk. Høyre har i denne debatten adressert karriereveier. Arbeiderpartiet er helt enig i at vi trenger gode karriereveier i alle disse disse utdanningsløpene og i det arbeidslivet vi møter. Derfor er det på sin plass å si at lærerspesialistordningen var et prøveprosjekt som vi nå høster erfaringene av og kommer til å jobbe videre med, sammen med partene i arbeidslivet.